Prelazimo na Konačni prijedlog zakona o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine, bio je hitni postupak, P.Z. br. 644, predlagatelj Vlada Republike Hrvatske,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 Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio klub IDS-a. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik Krešimir Rožman, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva. Izvolite. **Rožman, Krešimir** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici, dame i gospodo. Prema članku 81. stavku 2. i 3. i članku 86. Zakona o mirovinskom osiguranju mirovine se usklađuju s ekonomskim kretanjima, tako što se njihova aktualna vrijednost mijenja dva puta godišnje na temelju polovice rasta plaće i polovice stope rasta potrošačkih cijena u prethodnom polugodištu. Iako je u praksi usklađivanje značilo stanovito povećanje mirovina, to je bilo stoga jer su ekonomski pokazatelji rast plaća i potrošačkih cijena bili u porastu, međutim u slučaju negativnih kretanja tih pokazatelja usklađivanje bi dovelo do smanjivanja mirovina jer navedene odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju govore o usklađivanju, a ne o povećanju mirovina. Uvjetima gospodarske krize u Republici Hrvatskoj Zakonom o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke bilo je u 2010. godini obustavljeno ovo usklađivanje mirovina. Također treba reći da je Vlada Republike Hrvatske u svibnju, kao što znamo u svibnju 2010. godine predstavila program gospodarskog oporavka i započela s njegovom provedbom. U skladu s tim programom na svojoj izvanrednoj sjednici od 26. i 30. kolovoza 2010. godine, a povodom rebalansa državnog proračuna za 2010. godinu Hrvatski sabor je odlučio da se ukupna razina rashoda državnog proračuna u 2011. i 2012. neće povećavati u odnosu na ukupnu razinu rashoda utvrđenu izmjenama i dopunama državnog proračuna za 2010. godinu, i također da se ukupna razina rashoda financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i 2012. godini neće povećavati u odnosu na ukupnu razinu rashoda utvrđenu financijskim planovima i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna. Slijedom tih ograničenja, potrebno je između ostalog nastaviti s obustavom usklađivanja mirovina i u 2011. godini. Ovom privremenom obustavom usklađivanja mirovine s jedne strane sukladno odluci Hrvatskog sabora osigurava se da nema povećanja rashoda državnog proračuna, a s druge strane u slučaju negativnih, mogućih negativnih trendova plaća i potrošačkih cijena umirovljenicima se jamči zadržavanje mirovina na postojećoj razini. Predloženim zakonom ne bi se primjenjivale odredbe članka 81. stavka 2. i 3. i članka 86. Zakona o mirovinskom osiguranju, s posljedicama obustave usklađivanja mirovina s ekonomskim kretanjima u 2011. godini. Privremenim usklađivanjem mirovina obuhvatile bi se sve mirovine ostvarene na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju, i posebnih propisa u mirovinskom osiguranju koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Privremenim neusklađivanjem mirovina u 2011. godini ostvarit će se određene uštede u državnom proračunu za iznos koji bi se, za iznos sredstava koja bi se utrošila za usklađivanje mirovina u toj godini, ako bi do toga došlo, odnosno preciznije bi trebao reći, dakle osiguralo bi se da nema povećanih troška u državnom proračunu s temelja te stavke, a s druge strane kao što sam spomenuo u slučaju negativnih trendova plaća i potrošačkih cijena umirovljenicima se jamči zadržavanje mirovina na postojećoj razini. U vezi toga želim spomenuti kakva je situacija u 2010. godini, dakle da nije bilo Zakona o posebnom porezu na plaće i mirovine i druge primitke, kojima je u ovoj 2010. godini također bilo obustavljeno usklađivanje mirovina, što bi se dogodilo? Dakle 1.1.2010. godine prema podacima Hrvatskog zavoda za statistiku pad bruto plaće iznosio je 0,5% a pad potrošačkih cijena 0,2% što bi rezultiralo padom mirovina od 0,35%. Dakle ne veliki iznos, ali pad. 1.7. kada bi bilo drugo usklađivanje, da nije bilo tog zakona, dakle 1.7.2010. pad bruto plaća prema podacima Hrvatskog zavoda za statistiku, iznosio je 0,4% a rast potrošačkih cijena 1% što bi rezultiralo rastom mirovina 0,3%. Međutim ukupno dakle imali smo minus 0,35 i plus Dakle ukupno uzevši u 2010. godini prema pokazateljima Državnog zavoda za statistiku došlo je do pada indikatora, a time bi došlo i do pada mirovina za mali iznos, ali to bi bio pad od 0,05%, dakle da nije bilo Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke. I na koncu treba reći naravno da provedbu ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz državnog proračuna i isto tako s obzirom da se ovim zakonom predlaže privremeno usklađivanje mirovina u razdoblju od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2011. radi provedbe programa gospodarskog oporavka Vlade, odnosno zbog osobito opravdanih državnih razloga, kao i radi provedbe zaključka Hrvatskog sabora ograničavanju proračunskih sredstava u 2011. i 2012. godini predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, sukladno članku 159. Poslovnika Sabora. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za rad i socijalno partnerstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, potpredsjednica Doma gospođa zastupnica Željka Antunović. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Današnji dan počinjemo raspravom o jednom zakonu koji na jasan i drastičan način ukazuje u kakvoj je situaciji danas Hrvatska. Hrvatska je danas u situaciji da zbog drastično loših pokazatelja, svih pokazatelja rasta, stvaranja novih vrijednosti, zapošljavanja itd., donosi jedan restriktivni zakon i to zakon koji se odnosi na gotovo najsiromašniju populaciju u RH. Drugim riječima, Vlada Republike Hrvatske dovela nas je u vrijeme ili dovela nas je u situaciju kad se mora početi štedjeti na siromaštvu. Ove moje riječi nisu nimalo pregrube u odnosu na ono što ovaj zakon regulira. On regulira, ili obustavlja, mogući rast ili usklađenje mirovina koje prosječno za RH ili za umirovljenika u RH iznose 2 tisuće 162 kune. Radi se o iznosu koji doista ne može osigurati preživljavanje normalnoj obitelji. Pa čak ni dvočlanoj obitelji, obitelji koja uredno mora podmirivati svoje obveze, koja uredno mora plaćati vodu, struju, prijevoz, koja mora plaćati troškove stanovanja, koja mora plaćati grijanje, koja je odradila možda ne 40 ili 45 godina kako se često govori kad se govori o umirovljeničkoj populaciji, ali koja je odradila 25, 30, 35 godina, punila državne proračune, punila fondove, osiguravala isplatu mirovina mnogima da bi danas spali na ovih 2 tisuće kuna i minimalnu mogućnost preživljavanja od 1. do 31-og. Naravno, da je zemlja u krizi, naravno da su mirovinski fondovi u krizi, ali kao i obično dosad osim mjera koje ukazuju na trenutnu štednju, na tekuću štednju Vlada Republike Hrvatske ni u sustavu mirovinskog osiguranja, a ni u sustavu proračuna ili nekih drugih gospodarskih i razvojnih politika ne pokazuje namjeru da na pravi način utječe na suzbijanje krize u mirovinskom sustavu. Da na pravi način osigura isplatu mirovina pa i rast tih mirovina. Moram priznati da sam slušajući sad uvodne riječi predlagatelja državnog tajnika u ime Vlade RH da su me razljutile. Čini mi se, ne da mi se čini nego definitivno je licemjerno obrazlagati ovaj zakon ukazujući na to da bi eto da nije bilo ovih izuzetnih propisa koji su dodatno opterećivali plaće pa čak i neke mirovine, da bi došlo do sniženja mirovina i da ovakve restrikcije ustvari spašavaju naše umirovljenike od toga da im mirovine ne padaju. Pa ako je to tako onda mi u SDP-u imamo drugačiji prijedlog. Neka ostane u zakonu mogućnost usklađivanja sa rastom plaća i rastom cijena u trgovini na malo, ali neka se u taj zakon onda uvede posebna odredba po kojoj se u slučaju pada cijena ili pada plaća neće smanjivati mirovine. Držimo da je to puno ljudskije, puno primjerenije rješenje nego što je ovo. Ne možemo prihvatiti da državni proračun, da država, Vlada Republike Hrvatske štedi i provodi mjere gospodarskog oporavka na umirovljenicima. To doista nije prihvatljivo, ne može se obrazložiti i ne može stajati. Vlada je već provela jednu mjeru štednje ili smanjenja mirovina na umirovljenicima. Vi znate da je donesen Zakon o smanjivanju mirovina određenih prema posebnim propisima. I tu ima svega, i tu se u posebne propise ili u mirovine po posebnim propisima često ubrajaju i one mirovine koje su ostvarene po punom mirovinskom stažu, ali u koje je možda ušlo neko vrijeme ili neke godine koje su obračunate braniteljima po posebnim propisima. Radi se o onom razdoblju sudjelovanja u ratu koje se onda obračunava po posebnim propisima i zbog čega je nekima ili mnogima, teško mi je reći o kojem broju umirovljenika se radi, smanjena mirovina za 10%. Mnogi ljudi pitaju i potpuno ne razumiju zbog čega im je smanjena mirovina ako su odradili puni staž. Restrikcija na restrikciju. Ali, nema restrikcija u bahatom odnošenju države prema mnogim neprioritetnim troškovima. Nema restrikcija prema kupovanju glasova birača, ali zato se bez ikakvog problema prijeti i pokušava štedjeti na umirovljenicima. Doista na kategoriji koja ostvaruje najmanje prihode i koja najteže preživljava u RH. Zbog toga Zbog toga iz kluba SDP-a želimo poručiti Vladi RH da ovo nije dobra mjera, da ovo nije prava mjera kojom će se pokrenuti gospodarski rast, razvoj i zapošljavanje. Jer svi ovi restriktivni zakoni koji se donose bez problema se pozivaju na Program gospodarskog oporavka RH. Naravno, pozivaju se i na to da je te mjere donio Sabor RH. E pa kad se već poziva na Sabor onda ćemo glasno i jasno reći pred svima u RH da to nije donio cijeli Sabor, da je to donijela većina u Saboru. Saboru. Da 1/3 saborskih zastupnika koja otpada na Klub SDP-a misli upravo suprotno, misli drugačije. Misli da se problemi rješavaju mjerama u području gospodarstva, mjerama u području porezne politike, mjerama u području zapošljavanja, i to onim mjerama koje će poticati aktivnost naših građana, u mjerama koja će omogućavati otvaranje novih poduzetničkih inicijativa, mjerama koje će omogućiti veće zapošljavanje, na taj način ostvarivanja većih prihoda u proračunu i fondovima i na taj način ne samo stabilnost i sigurnost mirovina i isplate mirovina nego onda u perspektivi rast tih mirovina. To je jedino što je nama u Klubu SDP-a prihvatljivo, to je jedino zbog čega bi bili u stanju postići konsenzus i dići ruku za podršku. Za ovakve mjere, za ovakvu defenzivnu politiku u odnosu na krizu i svladavanje te krize mi ne možemo pristati. Jako nam je žao što se ovom problemu pristupa na takav način, jako nam je žao što sve izgovorene riječi, što svi zakonski prijedlozi koje smo dali u proceduru, koje dajemo već godinama u proceduru, prolaze bez ikakvog utjecaja na razmišljanja, na stavove Vlade, žao nam je što se odlučuje preglasavanjem, žao nam je što se u ovoj krizi ne pokušava prevladati politički animozitet, što se ne pokušava prevladati strah od gubitka vlasti i prihvatiti odgovornost i prihvatiti prijedloge koji dolaze iz druge strane, a koji bi u ovoj kriznoj situaciji mogli osigurati pozitivne iskorake. Doista da se ne može sjediti i čekati da se nešto dogodi samo od sebe, ali od sjedenja i čekanja čini mi se da su gori ovakvi prijedlozi koji ne daju nikakav rezultat osim dodatnog dodatnog smanjenja mogućeg smanjenja realnih plaća, sve težeg života ljudi i zaustavljanja daljnjeg zaustavljanja proaktivne politike koja će onda rješavati i položaj umirovljenika i stanje mirovinskih fondova ali isto tako gospodarski razvoj. S obzirom da raspravljamo o zakonu koji se odnosi na mirovinski sustav i položaj umirovljenika, ne želim propustiti ovu priliku u ime Kluba SDP-a još jedanput upozoriti na ogroman prostor, na ogroman problem koji ostaje otvoren u 2. Mirovinskom stupu i kojeg Vlada Republike Hrvatske, ova ista Vlada u kontinuitetu od 2004. godine potpuno ignorira i zanemaruje. To je problem koji će se srušiti na glavu svakoj budućoj vladi, to je problem koji će ozbiljno ugroziti egzistenciju budućih umirovljenika, i to ne onih za 20 godina, jer je već prošlo 10 godina od uvođenja 2. Stupa, i i već dolaze prve generacije koje ostvaruju mirovine po tome. Znamo i svi imamo iskustva koliko smo morali hitno intervenirati i koliko je to koštalo državu odjedanput i koliko to košta državu da bi napravili kakvo takvo uravnoteženje i osigurali kakve takve normalne mirovine toj grupi umirovljenika, a možete zamisliti što će se dogoditi kada krene novi val umirovljenja. Još jedna važna napomena. Nije jasno kako Vlada Republike Hrvatske ne vidi što u suštini ugrožava stabilnost mirovinskog sustava, pa nije to visina mirovina koja se ovim zakonom dodatno ograničava, kažu privremeno ali na sljedeću godinu dana, to je izrazito velik priliv novih umirovljenika prije svega. Velik broj od tih novih umirovljenika, prosječno tisuću umirovljenika novih imamo mjesečno, mahom je riječ o ljudima koji ne da ne bi htjeli raditi, nego ili nemaju gdje raditi ili im propadaju tvrtke, ili se ukidaju njihova radna mjesta i silom prilika odlaze u u prijevremene mirovine koje definitivno za njih nisu povoljne. Kako Vlada Republike Hrvatske ne prepoznaje da problem nije u visini mirovina koja se ovim zakonom ograničava, nego da problem leži u izostanku, ne postojanju aktivne, korisne, efikasne razvojne gospodarske politike, kojom će se rješavati ovaj problem, a napominjem i otvoreni problem drugog mirovinskog stupa koji će se sručiti uskoro svima na glavu i za koji mi u Klubu SDP-a kao ni za ovaj Zakon ne želimo preuzeti odgovornost. Glasat ćemo protiv ovog Zakona i tražimo potpuno druge proaktivne razvojne gospodarske mjere kao sredstvo stabilizacije i osiguranja isplate mirovina. Hvala. 5 ispravaka. Prvi gospodin zastupnik Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegica Antunović je rekla da ova Vlada ne osigurava pravilan način za isplatu i rast mirovina i da Ova Vlada štedi na umirovljenicima. Upravo suprotno kolegice, ova Vlada je osigurala nakon 2004. godine povrat duga umirovljenicima što ona vaša vlada prije toga nije imala hrabrosti i znanja da napravi, ova Vlada je uredno do sada osigurala isplatu mirovina svim Hrvatskim umirovljenicima, ova Vlada osigurava i sredstva u proračunu za 2011. godinu za urednu i redovitu isplatu umirovljeničkih prava mirovina Hrvatskim umirovljenicima, a podsjećam još jednom na vrijeme od 2000. do 2004. kada ona Vlada nije bila u stanju osigurati osigurati povrat duga umirovljenicima. Zahvaljujem. Niz je netočnih navoda a ja ću ispraviti netočni navod zastupnice gospođe Antičević i to u dijelu koji govori da je ova Vlada bahata i.../Upadica Dakle, SDP pa i koalicija sa SDP-om i dalje se ignorantski se ponaša. Ignoriraju vremena u kojima mi živimo i zato mogu govoriti da se radi o bahatosti ove Vlade i da se radi o kupovanju glasova. Pa niz je činjenica na kojim bi vas mogli u stvarnosti u to razuvjeriti, međutim ovo zadnje rebalans pa i proračun nijedna Vlada do sada nije tako iskreno i hrabro rekla u kakvim vremenima se nalazimo. Jedno je da li vi to razumijete i želite, a drugo ne,

Krunoslav (HDZ)** Pa evo kolegica netočno navodi da Vlada kupuje bespotrebne stvari, da Vlada kupuje birače što evo demantira i sam prijedlog proračuna, a upravo njena rasprava je kupovina birača bez pokrića. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo kolegica Antunović je u ime kluba ja ću je citirati što je izrekla jednu rečenicu netočno. Sa čuđenjem kako Vlada ne prepoznaje da nije u visini mirovina problem gospodarskog oporavka. Kolegice Antunović, vi se tako čudite. To nije točno što se vi tako čudite, jer Vlada apsolutno se ne temelji na visini mirovina u gospodarskom oporavku i cijeli program gospodarskog oporavka. Da malo bolje i realnije gledate na situaciju, onda ne bi tako govorili. Upravo jučer Vlada Republike Hrvatske jedan itekako vrijedan projekt koji je u visini 66 milijuna otvoren čvor na autocesti Rijeka-Zagreb točka Zdenčina. To je itekako važan projekt za gospodarski oporavak ne samo na području zapošljavanja na tom području, nego i na apsolutno gospodarskom i i svakom drugom razvitku tog područja. A vi govorite pred tri dana da treba mirovine sniziti, a danas govorite da ih se ne smije dirati. Pa Vlada kada bi vas slušala uopće ne bi znala kako riješiti ove probleme koji jesu. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo ispravit ću netočan navod gospođe zastupnice Antunović koja je rekla da Vlada ignorira probleme mirovinskog drugog stupa, što zaista nije točno. Ova Vlada ništa ne ignorira vezano uz mirovine. Prema tome ne možete to reći. Ali ću vas podsjetiti da je uvela taj drugi stup vaša vlada ne pitajući nego jednostavno ih se jedan dio mogao opredijeliti, a drugom dijelu osiguranika osiguranika je nametnuto to. Niste uopće taj zakon dobro napravili. I sada vi govorite da Vlada ignorira drugi stup od 2004. godine, pa ovo je stvarno nevjerojatno. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Jedan cestovni čvor je hvale vrijedan, ali to je 66 milijuna kuna. To je jedna hala. A pustimo sada to. Da se ja vratim sada na Konačni prijedlog Zakona o odgodi i usklađivanju mirovine u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine. Ovaj zakon ima svega dva članka. Ja ću ih citirati ne toliko radi vas, nego radi javnosti. Članak 1. glasi: "U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine ne primjenjuju se odredbe članka 81. stavka 2. i 3. i članka 86. Zakona o mirovinskom osiguranju, osiguranju, Narodne novine". I članak 2. "Ovaj zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine". Klub IDS-a je podnesao je dva amandmana. Amandmani koji glase da se članak 1. briše i normalno da se i članak 2. briše. Jednom riječju da se čitav ovaj zakon stavi van snage. Prvo zašto? Ovo obrazloženje ja bih rekao ma ono je djetinjasto. Na razini zaključka ja bih rekao istarske policije da pucanj iz pištolja stručno izrađenim prigušivačem nije pokušaj atentata, već zastrašivanja. Ali neću ja o tome, već ću o ovom zakonu i ovom obrazloženju. Što predlagač navodi? Nakon svih vladinih zaklinjanja tijekom rasprave o proračunu za 2011. godinu i da se plaće i mirovine neće dirati. Ovdje se doslovce kaže u ocjeni stanja ovog zakonskog prijedloga, da se "mirovine usklađuju sa ekonomskim kretanjima, tako što se njihova aktualna vrijednost

u slučaju negativnih kretanja tih pokazatelja usklađivanje bi dovelo do smanjenje mirovina. Jer navedene odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju, govore o usklađivanju a ne o uvećanju mirovina". Znači i sami priznajete otprilike kakvi će biti gospodarski tijekovi u periodu koji je pred nama. Slažem se, plaće teško da će u zemlji rasti, ali što će biti sa potrošačkim cijenama, to ostaje da se vidi. One će sigurno rasti ako recimo Rohatinski ne obrani kurs novca obrani kurs novca eura, on ako ne obrani taj kurs oni će naprosto eksplodirati. Ali znate što nam se može dogoditi u ovoj zemlji apsurda? Da mogu možda i plaće porasti. Kako će one rasti? Kako će plaće porasti u ovo recesijsko i krizno razdoblje kada se dnevno ostaje bez posla? Da doista kako, kada i namještenici ovdje u Saboru nose ove bedževe i protive se ja ću to nazvati davanju u zakup ili privatizaciji kuhinja, voznog parka ili čega sve ne. kako one mogu rasti? Tako što će se gospodo nastaviti otpuštanje u u realnom sektoru a što je zapravo najveća hrvatska tragedija. Što manje radnih mjesta u realnom sektoru to je veći prosjek plaća. I to je taj tragičan hrvatski paradoks. Sindikati u Istri stalno prozivaju govore da je prosječna plaća u Istri npr. manja od prosječne hrvatske plaće. I onda si čovjek postavlja pitanje, da li je to moguće? Pa moguće je. A zašto je to moguće? Pazite, u Hrvatskoj je omjer radnik umirovljenik došao na povijesnu najnižu razinu 1,25 radnika spram 1 umirovljenika. U Istri je to 1,7 do 1,8 naprema 1. I ispada gdje se više radi, gdje više ima zaposlenih znači gdje je jači taj realni sektor koji hrani javni sektor, da su i prosječne plaće manje. I to je doista tako, to nije normalno ali u jednoj zemlji paradoksa kao što je Hrvatskoj i to je moguće. Eto, uz Grad Zagreb gdje su svi monopolisti otprilike koncentrirani, ne računajući TDR, i koji su svi manje-više recimo u državnom vlasništvu, npr. jedan HEP, Hrvatske vode, INA, dobro Telekom je privatiziran, Pliva privatizirana. Tu su ministarstva, pa su logično veće plaće, veliko sveučilište, sjedišta su svih banaka upravo ovdje u Gradu Zagrebu, tu su ambasade, Hrvatska radiotelevizija, nacionalne institucije, znači tu su i prosječne plaće veće. Tu su veliki uvoznici, bolnice itd. Iza njih po plaćama negdje dolazi Vukovarska županija. Zašto, jer tamo de facto radi se samo u tom javnom sektoru, u javnim institucijama, od granične policije, sudova, državne uprave, lokalne samouprave, bolnica itd., a tamo gdje je nešto industrije ostalo, a u Istri je industrija još uvijek prva gospodarska grana, nadam se da će tako i ostati radi rasta izvozne ekonomije. E vidite tu dolazimo do toga da su plaće ispod republičkog prosjeka, da je prosjek radnik naspram umirovljenik u korist ovih drugih i prosjek recimo u Istri bi bio sigurno veći. Znači što više radiš, što su prilike u nekoj sredini sređenije, što se više izdvaja pazite za državni proračun e to ti je manja plaća, to ti se normalno i manje vraća itd., itd. Jasno da je uvijek bolje ovo drugo, da imaš više radnih mjesta, pogotovo u realnom sektoru, da imaš manju nezaposlenost. U Istri je negdje 8%, doći će i do 10, znači to je uvijek bolje nego da je obrnuto ali je apsurd da što je nezaposlenost veća to su u pravilu zbog javnog sektora veće prosječne plaće. Zašto, jer svi rade kao što rekoh u tom javnom sektoru i obrnuto, tamo gdje nešto te realne ekonomije ostaje tamo su i plaće u pravilu manje. I sigurno je još jedno, da nigdje nije bolje u ovome trenutku recesije no što je u javnom sektoru i zato valja eto razumjeti i namještenike ovoga Hrvatskoga sabora koji jasno žele ostati pod pod kapom države i radi plaće i radi kolektivnih ugovora, ne znam da li imaju neku otpremninu, itd., itd. S druge strane, što je više ljudi zaposleno u realnom sektoru to su prilike jasno sređenije, što se manje oslanjaš na državu nažalost plaće su ti u prosjeku onda manje. E o tome treba govoriti i u kontekstu nekih najava o nekim novim viđenjima regionalizacija, ali o tome možda nekom drugom drugom prilikom. Ali se bojim da sutradan ukidanje županija dovest će do toga da će zaživjeti jedan drugi oblik centralizma na nekim nižim razinama. U obrazloženju ovog prijedloga zakona poštovana gospodo još se navodi i sljedeće, citiram: "da je Vlada Republike Hrvatske u svibnju 2010. predstavila Program gospodarskog oporavka", na to stavljam naglasak, gospodarskog oporavka, "i započela s njegovom primjenom. U skladu s tim programom na svojoj izvanrednoj sjednici od 26. i 30. kolovoza 2010., a povodom Rebalansa državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. Hrvatski sabor je odlučio", tu se slažem sa gospođom Antunović, nije odlučila opozicija nego većina, "da ukupna razina rashoda državnog proračuna u '11. i '12. godini neće se povećati" itd., itd. Znači naglasak u ovom dijelu obrazloženja tiče se upravo gospodarskog oporavka. Ako u nečemu ova Vlada, nemamo nemamo potrebe si prebacivati, ali budimo objektivni, ako u nečemu ova Vlada nije uspjela onda je taj gospodarski oporavak. I sada se ide navodno čak i u rekonstrukciju Vlade, ok, neka se ide, na temelju razrušene i spaljene zemlje, ne ide se nažalost u izbore a u izbore bi trebalo ići. Ali gospodo, ne može ova ekipa na vlasti sa onim Zakonom o zamrzavanju rashoda vezivati ruke budući sazivima ovoga parlamenta, uzeo sam si ga u pretincima, nisam ga pročitao, to moram priznati, ali sam čuo da bi navodno taj zakon trebalo mijenjati 2/3-skom većinom. E ne možete gospodo na takav način se poigravati ja bih rekao sa vlastitom i našom vjerodostojnošću. Gospodo, kad smo već kod oporavka, a na tome je naglasak ovoga obrazloženja, od kolovoza 2009. do kolovoza 2010. broj zaposlenih je smanjen za 102 tisuće. Čitam isto tako, u tri godine od 2008. do 2010. u industriji je izgubljeno 80 tisuća radnih mjesta. Bonitetne kuće Hrvatskoj evo korigiraju jasno na lošije kreditnih rejting. nemojte mene ispravljat, ispravite njega, poručuje da Hrvatska srlja u katastrofu, što inače znamo i bez njega. I pitanje je kako će biti tamo u 4., 5. mjesecu, da li ćemo moći do deviza i kako će biti sa otplatom dospjelih kredita. Navodno, čitam, savjetnici predsjednice Vlade na nju nemaju utjecaja. Ne znam da li je to istina. I sad pustimo sve to, ali u takvim okolnostima bojim se da će doista biti ne teoretski veće nego nažalost niže i plaće, a po ovom prijedlogu očigledno je da će biti i niže mirovine, iako rekoh i objašnjavam da teoretski one mogu i rasti. Jedina sreća za zaposlene u ovom trenutku da su u javnom sektoru. Tu se sigurno ništa neće mijenjati, ali drugdje ja se bojim, pogotovo u industriji, trgovini, zanatstvu, tu će biti bitka za golo preživljavanje. I sreća je isto tako da u ovom trenutku gospodin Rohatinski uspijeva održati kurs kune na 7,4. Da se vratim mirovinama. Gospođa Antunović je rekla da prosječna mirovina iznosi 2164 kune. Onaj tko radi 40 godina ima preko 60% u ima preko 60% u odnosu na prosječnu plaću. 2009. broj umirovljenika bio je za 55% veći od osoba starijih od 65 godina. 1988. pustimo ono vrijeme imali smo 585179 umirovljenika. Danas gotovo milijun 180000 ili onda omjer 3,6 radnika, jedan umirovljenik. je ne znam milijun 450000. Planirani rashodi za 2010. Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 34,61 milijarda kuna od čega na doprinose otpada 20 milijardi kuna. Starosna mirovina prima se sa 29 godina i jednim mjesecom, branitelji 18, HVO 8 godina i 5 mjeseci, povlaštene mirovine predsjedniče itd. zastupničke, ministarske 36 godina, 505 ljudi je tu. Točno, dogodio se i jedan apsurd kojega je spomenula gospođa Antunović. Na primjer borci NOB-a kojima je taj borački dodatak išao gore 5% kad su odlazili u mirovine. Sada sa korekcijom pod navodnicima povlaštenih mirovina izgubili su ili skinuto im je 10%. 10%. Nije pošteno, ali je tako. Pitanje doprinosa je također razlog visine penzije, ali veći doprinosi možda bi dodatno opteretili gospodarstvo. To ne bi nitko izdržao i zato se za to ne zalažem, iako ćemo se prije ili kasnije vjerojatno upustiti u tu reformu. Hrvatska prvi stup izdvaja 15%, drugi stup 5%. To je 20%. Slovenija ukupno 24,35%. Slovačka manje od nas 18%, Češka 28%, Mađarska 33,5%. Znači, manje od Hrvatske izdvajaju Slovačka i Poljska, a svi ostali manje-više više. Zaključak. Plaće će sigurno padati. Cijene će rasti. Dovoljno je spomenuti benzin, ali dobro šta bi trebali da budem ciničan, penzioneri još da voze aute. Plin skače gore. Šta bi trebalo da se oni griju. Cigarete su već poskupjele. Šta bi trebali da puše kada izazivaju rak. Danas je gospodin Kukurin izjavio da bi trebala Županija istarska više izdvajati za rak. Ja se apsolutno slažem s njime, ali nije spomenuo da najviše rak izazivaju cigarete, a da tu ima monopol... **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa gospodine Kajin.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo ja bih ispravio navod kolege Kajina koji kaže da je obrazloženje ovog Zakona djetinjasto. Netočno je, obrazloženje je argumentirano, opravdano, sukladno trenutku. Ali je interesantno da se vi u vašem obrazloženju pozivate na neko oružje i to hladno. Pa vi ste taj koji puca rafalno po svemu i svačemu i ne daj Bože kolateralnih žrtava. Inače, postoji jedna izreka narodna da kritizirati može svatko, a hvaliti može samo stručnjak. Ja vas ne želim ni u jednu kategoriju jer vi ste moj kolega zastupnik koji pucate rafalno Hvala gospodine potpredsjedniče. podkuriju Kajinovih netočnih navoda ispravio bih nekoliko. Naime, govorio je o borcima NOB-a povećanju 5%, pa onda smanjenju 10% ali i u proračunu Republike Hrvatske stavka za novčana izdvajanja za ove potrebe, dakle boraca NOB-a stalno raste iako je prošlo 65 godina od Drugog svjetskog rata. Nadalje, kada gospodin Kajin govori o republičkom prosjeku, ja ne znam o čemu on govori. Valjda je to državni prosjek, a ne republički prosjek. Nadalje, on govori o kursu gospodina Rohatinskoga. To je tečaj kune. Jel' tako gospodine Kajin? Prema tome, ima ih još ali svijetli mi crveno pa neću dalje. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici. Ovim prijedlogom zakona predlaže se privremena i to naglašavam privremeno odgoda usklađivanja mirovina za 2011. godinu. S obzirom da se sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju mirovine usklađuju sa ekonomskim kretanjima, a to valja još jednom ponoviti. Mislim da je to i državni tajnik rekao tako što se njihova aktualna vrijednost mijenja dva puta godišnje i to na temelju polovice stope rasta plaća i polovice stope rasta potrošačkih cijena za prethodno polugodište. U praksi je tako usklađivanje u pravilu značilo i povećanje mirovina. ove godine došlo je do negativnih kretanja i pokazatelja, tako da je i u prvom i u drugom dijelu 2010. godine bruto plaća padala na primjer za prvih šest mjeseci 0,5% i u ovom drugom dijelu negdje 0,4%. Bio je isto tako u ovom prvom dijelu i pad potrošačkih cijena za 0,2% tako da bi za prvo polugodište 2010. godine mirovine pale za 0,35% dok u drugom polugodištu su rasle potrošačke cijene negdje za 1% što bi normalno onda smanjilo pad mirovina i one bi negdje padale za 0,05%. Kako je odgoda usklađivanja mirovina za 2010. godinu bila utvrđena Zakonom o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke upravo je takva odgoda spriječila da mirovine budu smanjene, znači njihovo smanjenje za ove postotke o kojima sam govorio. Privremena odgoda usklađivanja mirovina odnosi se na dva razloga. Prvi je odluka Hrvatskog sabora da nema povećanja rashoda državnog proračuna i takvu odluku je predložila Vlada Republike Hrvatske, a ovaj Sabor je to prihvatio. I normalno to je u cilju provođenja programa gospodarskog oporavka Hrvatske kako bi rashodi državnog proračuna ostali na razini 2010. godine. Drugi razlog je taj da u slučaju negativnih trendova plaća i potrošačkih cijena ovo o čemu sam govorio malo prije što je u praksi bilo ove godine umirovljenicima se neće mirovine smanjivati već će ostati na istoj razini odgodom usklađivanja mirovina obuhvaćene su sve mirovine ostvarene na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju i posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, znači sve one koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Ova odgoda je privremenog karaktera, još ću jednom naglasiti, i vrijedi samo za 2011. godinu, a njome će se ostvariti određene uštede u državnom proračunu. Na kraju mislim da treba još jednom naglasiti, da sukladno državnom proračunu za 2011. godinu neće doći do smanjivanja mirovina, a niti plaća, kao ni ostalih socijalnih davanja kao što smo imali prilike ovdje čuti od eto onih koji otprilike znadu već šta će biti, ako će biti. Ali mislim da valja još jednu stvar naglasiti, da u godini najveće ekonomske i financijske krize, koja je izazvala i globalne socijalne nemire i to, i čak u nama susjednim državama, ali i šire, i u Francuskoj, i u Španjolskoj, i u Latviji, u Belgiji, i u Sloveniji na kraju, itd., u Hrvatskoj ni u jednom trenutku nisu umanjene plaće niti mirovine i na vrijeme su isplaćivane. Zato ova Vlada valja naglasiti ne stvara lažne iluzije, ali nije niti katastrofičar, kao što to neki zastupnici ciljano rade, koji će širiti pesimizam i strašiti građane, već se je odgovorno uhvatila u koštac sa socijalnim i ekonomskim problemima i zato donosi ovakve privremene mjere, ali koje normalno na kraće vrijeme nisu popularne, ali će zato dati pozitivne rezultate dugoročno. Ova Vlada isto tako treba reći bez obzira koliko su pojedinci tu prezivali nije šurovala niti sa Međunarodnim monetarnim fondom, niti sa Svjetskom bankom, pa na tragu toga nije niti rezala plaće, nije niti rezala socijalna davanja, kao što je to jednostrano provodila upravo Vlada na čelu, koalicijska Vlada na čelu sa SDP-om kad su bili na vlasti. Smanjili su plaće, zamrznuli su tada plaće, onda su nepoštivali socijalna prava radnika i to baš u ono vrijeme 2002. godine, kada je inflacija bila 4% u Hrvatskoj. I isto tako valja naglasiti da upravo ova Vlada nije prodavala državno srebro što je radila ona Vlada, a ne moram ponovo pobrajati o kojim se poduzećima radi, već mislim da to i ptice na grani znadu koliko smo puta to ponovili s ove s ove govornice, upravo zato da bi financirala taj deficit državnog proračuna i potrošnju. I zato, znate tim umirovljenicima koje vi danas toliko žalite mogli ste vratiti i dug od tih novaca što ste prodavali to srebro, ali to niste učinili, to je dopalo ovoj Vladi da provede. Zato gospodo bivši vlastodršci, mislim da ste prerano navukli maske, jer maskenbal još nije počeo, i budite ono što ste bili kada ste bili na vlasti. Hvala. Jedan ispravak, potpredsjednica Doma gospođa zastupnica Željka Antunović. Izvolite. **Antunović, Željka (SDP)** Želim ispraviti samo netočan navod, odnosno tvrdnju o rezultatima i svrsi primjene Zakona o posebnom porezu. Naime uporno se ponavlja da je Zakon o posebnom porezu spasio mirovine od smanjenja. Točan je navod da je Zakon o posebnom porezu zahvatio u visini od 4 do 6% plaće onih sretnika koji imaju posao i koji ga obavljaju kod pristojnih poslodavaca koji im isplaćuju plaće koji nipošto nisu bogati. Zahvatio je njihove plaće, smanjio njihov standard života i životne mogućnosti, i to isključivo s razlogom da bi se zakrpali propusti, dugogodišnji kontinuirani propusti Vlade Republike Hrvatske koja je državni proračun, zemlju i gospodarstvo u značajnoj mjeri dovela u krizu. Za klub nezavisnih zastupnika, gospođa zastupnica Đurđa Adlešić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Sada kad god se govorilo o usklađivanju, uvijek je to zapravo značilo rast, odnosno povećanje mirovine, jer su bili ekonomski pokazatelji, pri čemu se misli na rast plaća i potrošačkih cijena u porastu, iako se ja ne sjećam do sad baš nekakvog velikog porasta mirovina, sjećam se rezova, sjećam se zamrzavanja, sad se mi nešto malo više čudimo, čudimo, i šteta je što i ovakva rasprava u predizborno doba u godinu dana prije izbora, kad previše razmišljamo o svojim bodovima, a premalo o tome kako se iz svega ovog izvući. Na žalost prognoze za gospodarski oporavak koje su itekako temelj ovog zakona za iduće godine su prilično različite, pa ću ja ponoviti još nešto malo podataka koje govore što gospodarska kriza znači za mirovine i mirovinski sustav. Na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u rujnu milijun 517 tisuća 737 osiguranika, milijun 192 tisuće 921 korisnik mirovine. Odnos broja korisnika mirovine i osiguranika 1:1,27. I prosječna mirovina 2 kad bismo od tog broja oduzeli one visoke i one povlaštene onda bi ovaj podatak bio još teži. U zemljama Europske unije većinom imaju povoljnije omjere zaposlenika i umirovljenika. U Njemačkoj na 100 umirovljenika dolazi 380 osiguranika, u Italiji 100 umirovljenika 210 osiguranika, u Mađarskoj 100 umirovljenika na 250 osiguranika. Čak je i u manje razvijenim zemljama od naše taj omjer nešto povoljniji što znači naravno za isplatu i lakši. Podsjetit ću vas i na jedno PULS-ovo istraživanje iako svi kao zastupnici koji se itekako susreću sa svojim građanima taj podatak i dobro znamo, 60% umirovljenika živi isključivo od svoje mirovine, 12% njih obavlja honorarne poslove ili oni najsretniji među njima imaju neku ušteđevinu iz banke, a četvrtina se mora osloniti na pomoć djece ili rodbine, što je naravno izrazito neugodno, izrazito teško i u ova vremena izrazito nesigurno, a prošle se godine najviše povećao broj korisnika prijevremenih starosnih mirovina i to čak 20%, a u prvoj polovici ove godine još 12%. Izgleda da je to način rješavanja viška radnika. U krizi se dakle broj osiguranika smanjuje, a broj korisnika mirovina se povećava. Velik broj nezaposlenosti, ovisnost starijeg stanovništva o radnom stanovništvu, dakle se povećava. Rizici se također povećavaju, analitičari Ekonomskog instituta ukazuju na značajne rizike oko budućih gospodarskih kretanja zbog izuzetno slabih investicija, relativno niskog rasta izvoza koji ukazuje na problem konkurentnosti, te nedostatka mjera kojima bi se potaknula jača konkurentnost. U takvoj se situaciji budući rast ponajviše oslanja na rast osobne potrošnje što se može pokazati problematičnim u uvjetima visoke neizvjesnosti oko budućeg kretanja nezaposlenosti i nepovoljne gospodarske klime. Moram pritom reći da se ne radi o nečem što vrijedi samo za Hrvatsku. Mnogi kritičari upozoravaju da Hrvatska sporije izlazi iz krize nego neke zemlje našeg susjedstva, našeg okruženja. Međutim, podsjećam da je Hrvatska u tu krizu nešto kasnije i ušla. Naravno da je najbolje ono što većina europskih zemalja ima, a to je usklada prema troškovima života, prema cijenama, a rjeđe prema plaćama. Ja ću skrenuti pažnju na još neke izračune. Kad računamo koji je udjel prosječne mirovine u prosječnoj neto plaći bio ići ću na izračun od kolovoza 2010. godine kad je to bilo 5 391 kuna, dakle mirovina je bila negdje oko 40%. Od zemalja u regiji i susjedstvu najviše su mirovine u Sloveniji, slijedi Hrvatska pa Crna Gora, Srbija i na kraju Bosna i Hercegovina. A kad se govori o odnosu plaća i mirovina onda od BiH Hrvatska stoji lošije. U Federaciji BiH mirovine čine 43% prosječne plaće radnika, u Hrvatskoj 2% manje. U najpovoljnijem položaju su prema takvom izračunu umirovljenici u Srbiji gdje umirovljenici dosežu 60% prosječne plaće radnika. Slijedi Slovenija 61%, Crna Gora sa 54%. S tim da Srbija ima na 100 umirovljenika 136 osiguranika, a BiH na 100 umirovljenika 133 osiguranika. Dakle, značajno bolji udio. Mi ćemo naravno podržati ovaj zakon jer nema druge, valja čuvati i proračun. I ne bih htjela biti ironična, ali sretni smo da u ovim uvjetima mirovine koliko god bile male ne padaju, da ih ne moramo skidati i da nemamo veliku krizu u proračunu. Najteže će naravno biti onima koji imaju najmanje mirovine. Hvala. Klub zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici i gospodine iz Mirovinskog. Kažu da je ovo privremena odluka, da je ovo prijedlog Zakona o odgodi usklađivanja mirovina za 2011. godinu s konačnim prijedlogom zakona, zapravo kratko rečeno to je prijedlog zakona o zamrzavanju iznosa, odnosno visine mirovina u 2011. godini. Zanimljivo je kako je RH sa sa gotovo istim brojem stanovnika ili još većim od prije rata, dakle 600 tisuća imala je umirovljenika na 4,5 milijuna stanovnika dospjela da evo danas imamo gotovo milijun i 200 tisuća umirovljenika. I da je taj odnos zaposlenih, broja zaposlenih prema broju umirovljenika rekao bih katastrofalan i teško izdržljiv za bilo koji proračun i bilo koju Vladu RH. Što je tome Što je tome doprinijelo da imamo ovoliki broj umirovljenika, a još smo uz to da bismo rasteretili fond mirovinskoga, invalide rada premjestili u drugu kategoriju, zapravo stavili ih u neravnopravan položaj, a bili su prije zajedno, dakle u mirovinskom, dakle obračun se vršio u Mirovinskom fondu, to je pitanje koje bi iziskivalo, ja bih rekao, cjelodnevnu raspravu. Ja sam s ove govornice i ranije upozoravao na isplatu nepripadnih mirovina u RH. Imam i iz nekoliko županija slavonskih popis ljudi, dakle jedan pozamašan broj ljudi koji primaju nepripadne mirovine, a taj iznos na razini države Hrvatske je iznos, novčani iznos nepripadnih mirovina je više od 100 milijuna kuna. Dakle, negdje oko 120 milijuna kuna. I iz godine u godinu kako se podnosi izvješće Mirovinskog fonda ta stavka od preko 100 milijuna kuna se gotovo ne smanjuje. Kažu da je ovo privremena odluka, gotovo bih rekao eto s obzirom na ulazak u EU, u privremenoj državi jer mi Hrvati pobjednici u ratu, a nekako gubitnici u miru ne znamo, izgleda da ne znamo dobro upravljati našom državom koju smo u krvi stekli i stvorili. Sjetimo se samo obilježavanja sjećanja na Vukovar prije 3 dana. Dakle, u takvoj situaciji kada se mirovinski fondovi pune se, a on iznosi 35 milijuna kuna, dakle 20 milijardi iz doprinosa, a 15 milijardi iz proračuna. Ova stavka od 15 milijardi kuna iz proračuna RH se malo po malo penje i povećava. To znači da se mirovinski fondovi pune slabije negoli bi se to očekivalo. Jasno je da je tome razlog ono što je, ali samo donekle, djelomično, govorio gospodin Kajin kada je govorio o stanju u realnom sektoru, u proizvodnji, u stvaranju dodane vrijednosti koja bi onda jasno bolje punila, da je bolja situacija, punila i mirovinske fondove. Međutim, ova Vlada je odlučila zamrznuti, dakle rashode na 122 milijarde kuna, a u tome zadržavajući gotovo sva prava i socijalna davanja, dakle u istom omjeru, iako se i tu mogla kao što sam rekao za nepripadne mirovine naći određena sredstva kojim se možda mogla izbjeći ovakva mjera odnosno Zakon o zamrzavanju mirovina za 2011. godinu. Naime, određenom kontrolom, revizijom nekih socijalnih prava, pronašlo bi se puno razloga elemenata kojim se također određena socijalna prava ne pripadna. Pa kada bi se takvom revizijom i kontrolom sve to skupa zbrojilo a da ne govorimo o novcu koji je nestao u kriminalu i korupciji, ne bismo trebali, dakle kada bismo to upotrijebili za dopunu mirovinskog fonda onda ne bismo trebali donositi ovakav Prijedlog zakona. Ovdje se stalno naglašava da je takvu odluku donio Hrvatski sabor. Nije točno. Hrvatski sabor nije donio takvu odluku on je donio odluku da rashodi ostanu na istoj visini ali pri tome nije donio odluku o zamrzavanju mirovina na istoj visini. Dakle, određenom preraspodjelom u toj rashodovnoj strani, određenom kontrolom i revizijom moglo se ovakva odluka i Zakon izbjeći. U ovom materijalu dakle koji imamo na klupama jasno piše da se mirovine određuju, da se njihova aktualna vrijednost mijenja dva puta godišnje na temelju polovice stope rasta plaća i polovice stope rasta potrošačkih cijena ili kako se to voli reći potrošačke košarice u prethodnom polugodištu, dakle dva puta godišnje se se vrši izračun mirovina. Odmah nakon toga u ovom istom papiru piše, u slučaju negativnih kretanja tih pokazatelja usklađivanje bi dovelo do smanjivanja mirovina. Jer navedene odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju govore o usklađivanju, a ne o uvećanju mirovina. Znači li to zaista da vlada ne računa na porast bruto-društvenog proizvoda, znači li to da Vlada ne računa da će doći do porasta stope rasta plaća i znači li to onda i da će i potrošačke cijene ili košarica ostati na istoj visini iako nitko ovdje od nas a ni u široj javnosti ne vjeruje, jer znamo iz dana u dan kako se kreću cijene, a one se kreću uzlaznom putanjom. S obzirom da ovaj Prijedlog zakona ima dva članka kojima je više nego jasno da je predlagatelj odlučio zamrznuti visinu mirovina koja je je za 50% umirovljenika u Republici Hrvatskoj ispod socijalnog minimuma ispod 2200 kuna, a s obzirom na predviđenu inflaciju i porast cijena, stagnaciju gospodarstva i sveopću krizu uz onu korupciju koja razara ovo naše društvo i državu, Klub HDSSB-a ne može prihvatiti i neće prihvatiti ovakav zakonski prijedlog. Hvala lijepo.

između ovog Prijedloga zakona i 1993. godine i vladine Uredbe. Po posljedicama za umirovljenike u Hrvatskoj nikakva, jedino je razlika u tome što je 1993. godine Vlada zamrznula mirovine uredbom, a ova Vlada je došla pred nas u Sabor da to umjesto nje učinimo mi. I zbog one uredbe 1993. nastao je onaj veliki dug kojim smo se bavili proteklih 10 godina kako vratiti milijarde i milijarde kuna hrvatskim umirovljenicima. S obzirom da će isti postupak biti primijenjen i ovaj puta za 2011. godine, ali ovaj put Zakonom, Ustavni sud neće moći donijeti odluku da bi umirovljenike čije će mirovine 2,5 godine, a možda i duže biti zamrznute moći bilo kada, bilo tko obeštetiti. Samo u tome je razlika. Obrazloženje ovog Prijedloga zakona koje je izuzetno kratko me impresioniralo, moram priznati da ovako jasno obrazloženje, "rijetko" kada u Prijedlogu zakona možemo vidjeti. Prvo, Vlada je obrazložila da će se zamrzavanjem mirovina ostvariti određene uštede u Državnom proračunu, citiram određene uštede. Nevjerojatno je da nitko u Ministarstvu financija, gospodarstva, nije mogao čak okvirno izračunati kolike će te uštede biti. Prognozirati, kao što je to često do sada bio slučaj. Dakle, Vlada ne zna koliko će umirovljenicima biti uskraćeno od njihovih prava na mirovinu temeljem općeg Mirovinskog zakona. Ali to nije bilo dovoljno. Nadalje piše, da s druge strane u slučaju negativnih trendova plaća i potrošačkih cijena umirovljenicima se jamči zadržavanje mirovina na postojećoj razini. Koja je to poruka? Pazite sada, mi vas zapravo štitimo zamrzavanjem mirovina, ovdje piše da ovim prijedlogom zakona o zamrzavanju rasta mirovina, Vlada zapravo umirovljenike štiti, jer bi se moglo desiti, po tumačenju Vlade, da cijene na malo toliko padnu i plaće toliko padnu da bi trebali smanjivati mirovine. Pametnome dosta. Čuli smo ministra Šukera prošli tjedan, a i premijerku, koji su stalno ponavljali da vlada, a ja ih ispravljam porezni obveznici, iz Državnog proračuna ove godine, odnosno iduće godine moraju dati 15 milijardi kuna u mirovinski sustav da bi se mirovine mogle isplaćivati. Tko je kriv što u mirovinskom sustavu nedostaje 15 milijardi kuna? Jesu li za to krivi oni koji su išli u punu starosnu mirovinu ili su možda krivi oni koji su išli u prijevremenu starosnu s prosjekom radnog staža od 39 godina kao što službeni podaci pokazuju? Tko je to nagrizao temelje mirovinskog osiguranja? Tko je u mirovinski sustav unio na stotine i stotine tisuća korisnika mirovinskih prava, a koje nisu posljedica plaćenog doprinosa? Čuo sam da je Vlada formirala neku radnu grupu sa zadaćom da napravi prijedloge reda u mirovinskom sustavu. Ja bih strašno volio bar na jednoj sjednici te radne grupe biti, da osluhnem koliko postoji suglasja u tome da treba konačno primijeniti pravilo da ništa što se plaća iz mirovinskog osiguranja, ne može biti ako nije temeljeno na godinama osiguranja i plaćenom doprinosu. Odnosno da i Hrvatska država konačno mora prvo sebi priznati, da u mirovinskom sustavu imamo previše onih i previše toga koji prava ostvaruju, a da nisu zato uplaćivala osiguranje. Ovakav prijedlog zakona zasigurno upućuje i drugu poruku, da u cijeloj idućoj godini od ozbiljne rasprave o problemima drugog stupa mirovinskog osiguranja neće biti ništa. Problem umirovljenika drugog stupa, kao puknuti balon pojavit će se 2012. i 2013. i tada će opet neki saziv Sabora i neka Vlada morati izmišljati kako pak njih obeštetiti, pa ćemo imati dodatak broj 2, pretpostavljam, jer ovaj dodatak broj 1 kojega smo uveli na mirovine, je bilo krpanje propusta užasno velikog broja propusta mirovinskog sustava usvojenog još 1998. godine. Ili da li u toj javnoj skupini možda se netko usudio reći da u Hrvatskoj ima i onih građana koji rade i primaju punu plaću i pola mirovine. To su posebna kategorija kojima je netko dozvoli, čak zaposlio u državnoj upravi u ministarstvima na funkcijama državnih tajnika, pomoćnika državnih tajnika, šefova službi i različitih resora, rade za plaće 15, 16 tisuća kuna i ostvaruju i primaju najmanje 50% mirovine. Primaju plaću iz državnog proračuna i primaju mirovinu, a država mora krpati mirovinski sustav. I nikom ništa. I onda kažu da Vlada mora davati 15 milijardi da bi se mirovine isplaćivale. Ne daje Vlada daju porezni obveznici, a Vlada mora taj novac preraspoređivati iz proračuna u mirovinski sustav, jer 7 godina nije slušala upozorenje da ne možemo ni politiku, ni izbore, ni mirovinski sustav voditi na način kada nam se pojavi neki problem, izmišljati nove korisnike mirovina, pa čak i onda kada to sa mirovinama nema veze. čujem da ćemo uskoro raspravljati o još jednom interesantnom prijedlogu kojega će Vlada uputiti u Sabor, prema kojem će javni namještenici biti dati u najam u outsourcing, da pojeftinimo, država će smanjiti umjetno broj zaposlenih a privatni serviseri ubirati vrhnje od novaca. Pa ako je taj prijedlog zakona već napisan negdje u Vladi uz državne namještenike koje se planira dati u outsourcing onda bi bilo dobro gospodine državni tajniče dodati još dva stavka. Da ove povlaštene kategorije iz mirovinskog sustava date u outsourcing, a možda da razmisliti i o stavku 2 da svi ministri u Vladi Republike Hrvatske budu u programu outsourcinga. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, gospodin zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa. Kolega Lesar, pitali ste se tko je kriv što je toliki broj umirovljenika naglo otišao u prijevremenu mirovinu. Pokušali ste glavninu krivice na Vlade prebaciti. Znate po mom mišljenju tko je najodgovorniji za takav proces? U Hrvatskoj imaju poslodavci, poduzetnici i kvazi poduzetnici. Poduzetnici angažiraju svoj kapital i pokušavaju ga oploditi, a kvazi poduzetnici prisvajaju tuđi kapital, devastiraju ga i pokušavaju sve uništiti što im dođe pod ruku. Kvazi poduzetnici su doveli do tog procesa. Oni su na tisuće i tisuće tvrtki odveli u stečaj, devastirali tvrtke, prestajali sa proizvodnjom, prodavali imovinu, prebacivali novce na žiro računa u inozemstvo, tvrtke odvodili u stečaj, zaposlenike na cestu i to je dovelo da naglog umirovljenja. Oni su zanemarili čovjeka, oni od profita i novaca ne vide ljudsko lice uopće. Njima ono nije bitno. I tikvi su doveli Hrvatsku u ovakvo stanje i toliko su tisuća ljudi doveli na burzu prijevremena. A što se tiče drugog mirovinskog stupa, najbolje su prošli jedino društva za upravljanje mirovinskim fondovima koja su zaradila na naknadama skoro skoro 2 milijarde 200 milijuna kuna. A jedino što su učinili da su u 8, 9 godina zadržali istu vrijednost koju su dobili 27 milijardi kuna ili možda malo pali. I vrijeme je da im se naknada mijenja i umanji. Hvala lijepa. **Šeks, rada)** Kolega Marić, moram priznati da sam dugo tražio naziv za ovakve poduzetnike. Vi ste ih nazvali kvazi poduzetnici. Ja poduzetnike inače radije nazivam kapitalisti, jer je to pravi izraz i to je pozitivno da imamo u Hrvatskoj i tu riječ i što veći broj poštenih i bogatih kapitalista. Međutim, ove druge ne bih nazvao kvazi poduzetnicima. To je ovako dosta lijepo ime za njih. To su kriminalci koji su se koristeći različitim situacijama, položajima i vezama zapravo doista obogatili na račun radnik ali i države, jer ceh je na kraju morao platiti socijalni i mirovinski sustav i tu ste u pravu. Međutim, to traje već praktički 18 godina i ni u ovom Programu gospodarskog oporavka nisam našao nijedan prijedlog Vlade Republike Hrvatske kako zaustaviti upravo te, vi vi ste ih nazvali kvazipoduzetnike, a ja ću reći istinske kriminalce koji doista dolaze u posjed ogromne imovine, radnike otpuštaju, najprije pokradu, otpuštaju i onda su oni na teret države. I kod drugog stupa mirovinskog osiguranja slažem se s vama, jedini koji su imali korist od drugog mirovinskog stupa su uprave mirovinskih osiguranja sa enormnim profitima, plaćama i bonitetima, a ukupna vrijednost drugog stupa zapravo nije sačuvana nego je pala. To vam samo želim korigirat. U 11,39 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Gospodin zastupnik Nenad Stazić, izvolite. E sad, hoće li umirovljenicima kad HDZ i koalicijski partneri izglasaju ovaj zakon, biti lakše ili teže? Hoće li njima biti bolje ili lošije? Usklađivanje se dosad provodilo i još uvijek je to u postojećem zakonu, po švicarskoj formuli. Znači pola prema rastu cijena, pola prema rastu troškova života. Cinično je sada ovdje tvrditi u obrazloženju da u slučaju negativnih pokazatelja rasta plaća i potrošačkih cijena usklađivanje bi dovelo do smanjenja mirovina jer navedene odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju govore o usklađivanju, a ne o uvećanju mirovina. Dirljiva je ova briga za umirovljenike koju Vlada iskazuje pa se boji da u slučaju ako plaće padnu i ako cijene padnu da bi mogle pasti i mirovine. Pa mogli ste vi zaštitit umirovljenike od te opasnosti na način da izmijenite Zakon o mirovinskom osiguranju i da kažete mirovine će se usklađivat ako porasta cijena i plaća bude, a neće se smanjivati ako cijene i plaće padaju. Ako je to razlog koji se ovdje naveli zašto niste izmijenili Zakon o mirovinskom osiguranju? Tko vam brani. Dakle, definitivno da će se položaj umirovljenika otežati, ali zašto vi to ne kažete? Zašto evo, umirovljenici su, sad je koliko 11,52, ne rade, vjerojatno gledaju ovaj prijenos Sabora, zašto ne izađete pred te umirovljenike i ne kažete ljudi, vama će biti teže. Jer da li će umirovljenik moći za godinu dana, 21. studenoga 2011. godine svoje penzije sad kad im zamrznete, kad usklađivanja ne bude, moći kupit istu količinu roba kao danas? Neće, jer sve poskupljuje. Moraju se grijat, a plin poskupljuje. Pa moraju platit te račune za grijanje ako se hoće grijat. A penzije se zamrzavaju. Pa od čeg će se grijati? Ali zašto ne izađete tu, umjesto da vrtite ova dva članka zakona i govorite kao kolega Kunst o Račanovoj vladi, zašto ne izađete pa pošteno ne kažete tim ljudima dok je HDZ na vlasti, to je bar još ovu godinu dana koliko planirate biti, umirovljenicima će biti teže jer to tako hoće HDZ-ova Vlada. Možda baš i neće, nego ne zna drugačije sirota. Ne može ništa drugo napravit pa eto zamrzava mirovine. Ovo je zapravo nastavak, produžetak harača jer taj Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke koji je narod s pravom zvao harač, obustavio je usklađivanje mirovina. Harač je ukinut pa se donosi novi zamjenski zakon za taj harač po kojem će usklađivanje i dalje biti obustavljeno. Nema usklađivanja. Znate, jedan broj umirovljenika je glasao za HDZ, to svi znamo. I oni danas doživljavaju ostvarenje svojih ideala i to drugi put. Jedanput su već doživjeli '93. kad je to bilo kad se već zamrznuli mirovine jedanput i stvorili dug umirovljenicima. Sada kao pobjedu nade nad iskustvom ponovo su glasali za HDZ i ponovo doživljavaju isto. Žalosno je pri tome to da i oni umirovljenici koji nisu glasali za HDZ moraju dijeliti njihovu sudbinu. I njima će biti zamrznute penzije, penzije, i oni će živjeti teže, i oni će imati manje, njihova kupovna moć će biti manja. A nisu vas birali, nisu vam dali mandat da se tako okrutno poigravate njihovim životima. 90% umirovljenika ima mirovine ispod granice siromaštva, a sad im i to bijedno usklađivanje koje prati porast troškova života sad im i to ukidate. Od čeg će ti ljudi živjet, kako će oni živjet, jel se vi to pitate uopće. da na ni na čemu drugom i ni na kome drugom vi niste uspjeli pronaći, ostvariti uštede u proračunu nego na njima, najsiromašnijima. Pa treba živjeti od tih bijednih penzija 2600 kuna od 1. do 1. Kako će ti ljudi živjeti? Pa dajte se to zapitajte umjesto što govorite o Račanovoj vladi. U vrijeme inače te Račanove vlade, to ministar Vidović zna bolje od mene, su penzije povećane, 30% realno, a to vam umirovljenici znaju. Ne treba Boris Kunst to njima objašnjavati, to oni znaju koji su bili onda u mirovini koliko su im mirovine povećane. I to nikakva izjava Borisa Kunsta ili bilo koga drugog iz HDZ-a poništit ne može jer to ljudi znaju, kao što će sada znati da zbog vas, zbog ove Vlade će cijelu 2011. godinu, drugu godinu za redom, ostati bez usklađivanja mirovina. One će ostati na prošlogodišnjoj razini, unatoč porastu cijena. Znate, umirovljenike možda se i ne tiče da li je porast plaća, daj Bože da je, ali oni moraju otići u dućan svaki dan, moraju platit režije, moraju, a to im sada uskraćujete to minimalno povećanje, minimalno, toliko da prati troškove života. Minimalno, da ostanu, realno da ostanu na ovoj razini siromaštva na kojoj jesu. Ne, sad se guraju još dublje u to siromaštvo. Dakle, guraju se u potpunu bijedu. E sad, vjerojatno će se pojaviti veliki naslov, a možda čak sa fotografijama svih zastupnika pa će pisati članak ovo su ljudi koji su umirovljenicima otežali život, pa zbog javnosti kažem ne. Naše fotografije na tom članku neka ne objavljuju jer mi smo protiv ovog Zakona, protiv smo ovog Zakona, nećemo glasati za njega. Da je SDP na vlasti, umirovljenici, da je SDP na vlasti ovakav zakon nikada ne bi došao u saborsku proceduru. Hvala vam. Hvala. Tri ispravka. Gospodin zastupnik Boris Kunst prvi. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Pa netočno je što je rekao kolega Stazić, veli dok je HDZ-ove Vlade umirovljenicima će biti teže. kolega Stazić kada ste vi već toliko socijalno osjetljivi prema umirovljenicima zašto bar tim jadnim ljudima ili bar tim umirovljenicima koji su glasali za SDP ako ih već dijelite da su neki glasali i za HDZ, a vi imate dobre veze ne omogućite da ti ljudi jadni sa svojim skromnim mirovinama koje se ne daju mjeriti sa vašom plaćom ljetuju pod istim uvjetima kao i vi na Brijunima za 7 kuna dnevno jer oni to od svojih mirovina si ne mogu priuštiti kao što vi od svoje plaće možete. Pa hajde, dajte tim ljudima nek ljetuju s vama po 7 kuna na Briunima na Vangici. Hvala vam gospodine predsjedniče. Tako licemjerno dirljivu raspravu već odavno nisam čula, ali svaki put kad se kolega Stazić javi imamo priliku to ponovo čuti. Ispravit ali ne mogu stići sve kompletno, a zašto i samo jedno mogu reći, da jedno govorite, drugo mislite, a treće radite. Dok se ova Vlada i ovaj HDZ rekli ste da ne rade dobro, brinu i socijalno su osjetljivi vi ćete sutra u Kuku, tamo u svom Kastvu naručivati u sljedovima, platit će to ova Vlada, Srećom da ovaj narod zna i prepoznaje. Srećom da umirovljenici koji žive znaju o čemu se radi, znaju i za rebalans, znaju i za proračun. Srećom jer znaju tko nije za to glasao, znaju tko priziva MMF, a znaju što to znači. Pa vi samo sutra zabavljajte se, uživajte. Tamo je jako lijepo. Od reklama njihovih živite i dalje. Jedno pričajte, drugo mislite, a treće ćete sigurno raditi. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa pridružujem se ovim ispravcima što su kolege rekle, da je kolega Stazić je rekao dok je HDZ na vlasti umirovljenicima će biti teže. Netočno, dok je HDZ na vlasti umirovljenici će dobiti mirovine redovito i na vrijeme kao što i dobivaju. To je odgovoran pristup i onako kako treba. I glede toga čudi i vaš pristup prije kratkog vremena kada smo razgovarali u ovom Visokom domu o održivom mirovinskom sustavu. Vi ste opet bili protiv. Dakle, ovo je preozbiljna tema za koju treba imati argumente, ali treba imati i pokriće, a HDZ u tom dijelu odgovorno se ponaša. U prilog toga govori i povrat duga umirovljenicima i sve ostale gdje se sagledava ta problematika onako kako treba. Hvala lijepa.

Dobro. Dakle, evo danas razgovaramo doista od jednoj od najosjetljivijih tema za građane Hrvatske. Radi se o najbrojnijoj populaciji u Hrvatskoj. Dakle, gotovo milijun i 200 tisuća građana Hrvatske je u mirovini. To su ljudi koji su radili, radili, radili od nekoliko godina do punog radnog staža pa i više od 40 godina, koji su u svom radnom vijeku uplaćivali poreze da bi se mogle zadovoljavati javne potrebe koje su uplaćivali u Fond mirovinskog da bi se mogle isplaćivati mirovine, koji su gradili tvornice da bi se mogle one privatizirati, koji su stvarali neka druga javna dobra da bi mi danas mogli koristiti ta javna dobra. Na žalost, gotovo 80000 naših sugrađana ne može živjeti od toga što su dali doprinos svojoj zajednici lokalnoj ili nacionalnoj. Gotovo 800000 naših sugrađana svakodnevno mora vrlo ozbiljno razmišljati o tome na koji način će preraspodijeliti svoju skromnu mirovinu. A mirovina je nešto što bi zajednica trebala vratiti tim istim ljudima koji su tijekom svog radnog vijeka uplaćivali poreze i doprinose. I sada naravno da ovdje s jedne strane čujemo da nema novaca, a s druge strane mi govorimo da trebamo imati osjetljivosti i razumijevanja za te ljude. Ali hajmo pogledati kako izgleda državni proračun za sljedeću godinu, pa idemo vidjeti da li u tom državnom proračunu bi se možda moglo pronaći novaca za ovo o čemu mi govorimo i za kaj se mi zalažemo. Dakle, gotovo kao mantru imamo izjavu da se umirovljenici ne trebaju brinuti jer će im biti isplaćene mirovine kao da je to nekakva posebna zasluga. Pa valjda država tu postoji da bi obaveze prema svojim građanima ispunjavala. Pa kako to uopće nekome bi moglo pasti na pamet da se mirovine ne bi trebale isplatiti ili da se te iste mirovine ne bi trebale isplaćivati na vrijeme. I ako je to nešto zbog čega postojimo onda mislim da smo na potpuno pogrešnom putu. Ali vidite, kada bismo tim umirovljenicima ili barem dijelu njih garantirali da će sljedeće godine njihove mirovine porasti za 3% to vam iznosi negdje oko milijardu i 150 milijuna kuna. Upravo toliki iznos će sljedeće godine biti isplaćen više za kamate nego što je bio isplaćen ove godine. Dakle, umjesto da umirovljenicima dignemo mirovine za 3% mi ćemo debeloj guski koja se zove banka namazati vrat za daljnjih milijardu 150 milijuna kuna ili za 7%. I treba isto tako otvoreno reći vidite umirovljenici da bi se isplatile vaše mirovine moramo podići kredit i na taj kredit moramo platiti bankama kamatu od 6 i pol i nemamo za vaših 3% da vama povećamo mirovinu, nego ćemo zamrznuti vašu mirovinu, a to što bi trebali dati vama kao povećanje vaše mirovine dat ćemo da si banke povećaju svoje profite. Sa proračunom sa sljedeću godinu mnogi trljaju ruke, neki imaju zlatne ruke, a banke i umirovljenici trljaju svoje ručice. Banke trljaju ručice zato što će dobiti milijardu 150 milijuna ekstra profita, a umirovljenici će morati trljati svoje ruke zato da bi se zagrijali, jer kao što je kolega Stazić rekao sasvim sigurno da će poskupiti plin, gotovo je izvjesno da će tijekom sljedeće godine i poskupjeti struja. Znate da bi se nešto zamrznula, mi ovdje sada predlažemo da se zamrznu mirovine, treba struja. Ona će očito sljedeće godine i poskupjeti. I sada da ne bismo samo se iscrpljivali u kritici, ja vrlo konkretno predlažem hrvatskoj Vladi, ok nema se novaca, i za postojeće mirovine trebamo podići kredit, ali ajmo onda olakšati barem donekle život našim umirovljenicima. Hrvatska elektroprivreda je u vlasništvu Republike Hrvatske, idemo podijeliti umirovljenicima vaučere da mogu dio svojeg računa za struju sljedeće godine platiti tim vrijednosnim iskaznicama, papirima. To ne znači izdatak države u sljedećoj godini, jer te vaučere možemo datirati na 2012., 2013. ili ne znam koju godinu, možemo to platiti iz buduće dobiti tog HEP-a koji je u vlasništvu Republike Hrvatske. Prema tome umirovljenicima možemo olakšati život, a nećemo istovremeno povećati izdatke iz državnog proračuna za to povećanje mirovina, ono neće biti nominalno u novcu, ono će biti u nekim pravima ili mogućnostima da kvalitetnije umirovljenici žive. Ne mora biti čak niti taj vaučer onoliko veliki koliko smo dali vaučer TLM-u kada smo mu struju koju smo kupovali po 100 i ne znam koliko dolara, prodavali upola jeftinije. Ali ako nam je TLM bio važan strateški, nacionalno, zbog očuvanja određenog broja radnih mjesta, onda ja mislim da nama kao Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske isto tako su važni umirovljenici, barem onih 800 tisuća koji živi na pragu siromaštva, i da barem onoliko koliko smo bili spremni dati primjerice TLM-u možemo u sljedećoj godini ostvariti i omogućiti prava umirovljenicima koje ponavljam nisu izdatak državnog proračuna, nego se mogu naplatiti iz budućeg prihoda, prihoda, odnosno profita koji će ostvariti taj isti HEP. Evo jedan vrlo konkretan prijedlog i doista bi mi bilo drago kada bi Vlada se o njemu referirala, pa da vidimo ako neće biti prihvaćen taj prijedlog, na što će to Vlada sljedeće godine utrošiti, ili sljedećih godina utrošiti dobit koju će ostvariti HEP. Hvala. Hvala. Dva ispravka. Prvi gospođa zastupnica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospodine predsjedniče. Ovo je genijalan predizborni govor bio, odlično, samo ne znam kako se toga već prije niste sjetili kolega Mršić. Međutim ja bih vas nešto drugo, ispravila bih vas naime u vašem dijelu u kojem govorite što će Vlada i kako Vlada, zašto Vlada nije. Grad Zagreb ima oko 900 tisuća stanovnika, mislim da najveći broj umirovljenika. Pa zašto se ne pitate SDP je na vlasti 100% su poskupile komunalne naknade, dakle Holding, da opet ne govorim plaće Holdinga povišene itd., zašto se ne pitate da je najviši prirez, zašto ne razmišljate o umirovljenicima i njihovim roditeljima da su oni bake i djedovi čiji sad više djeca ne mogu ići u vrtiće, jer u proračunu grada Zagreba nemaju više za to novaca. Hoću reći zašto niste tako inventivni, tako pametni kad ste trebali rješavati probleme grada Zagreba, koji sigurno najviše stanovnika imaju, najviše umirovljenika.

Kolega Mršić kazali ste, citiram: Vlada je odlučila nećemo povećavati mirovine jer ćemo za taj iznos povećati dobit banaka. Vi ste stavili u korelaciju dvije varijable kao da se radi o odnosu ponude i cijena, što je ponuda veća cijena manja, što su mirovine manje veća dobit banaka. Varijabla dobiti banaka i varijabla visine mirovina nisu u međusobnoj takvoj korelaciji da izravno jedna na drugu utječu niti imaju takvu ovisnost kao što imaju neke druge varijable, to jednostavno ekonomski ne može imati uporište nikakvo. Hvala lijepo. Gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, gospodine ravnatelju, kolegice i kolege. Pa evo zapravo u skladu sa strateškim planom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, vizija Zavoda za mirovinsko osiguranje je između ostaloga i organizacija rada i stalno poboljšanje kvalitete usluga korisnika. Pri tome se primjenjuju profesionalna i etička pravila uz smanjenje ukupnih troškova poslovanja radi ispravnog, svrhovitog, učinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim sredstvima. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je izradio plan rashoda za 2011.-2013. godina, koji je sukladan utvrđenim limitima ukupnih rashoda. Ukupni rashodi Zavoda za mirovinsko osiguranje za 2011. godinu planirani su u iznosu od 35 milijardi i 722 milijuna kuna i veći su za 136 milijuna kuna u odnosu na plan iz 2010. godine. Prema tome, novi umirovljenici neće ni na koji način biti ugroženi niti pak eventualno zakinuti za svoja stečena prava. Važno je tako isto reći da je u rashodima za 2012. godinu, da su planirana sredstva veća za 204 milijuna kuna, a za 2013. godinu su veća za nešto malo manje od 6 stotina i 90 milijuna kuna. Prošli tjedan raspravljen je proračun za 2011. godinu i sve ovo je upisano u proračun, a sutra ćemo ga i prihvatiti. Također, treba reći da je Vlada Republike Hrvatske predstavila Program gospodarskog oporavka u svibnju ove godine i započela sa njegovom provedbom, a u skladu sa programom Hrvatski sabor je na izvanrednoj sjednici u kolovozu povodom rebalansa Državnoga proračuna za 2010. godinu odlučio se povećati ukupnu razinu, ne povećavati ukupnu razinu rashoda za 2011. i 2012. u odnosu na 2010. godinu kao i da će zadržati razinu rashoda izvanproračunskih korisnika u 2011. i 2012. godini. Prijedlog Zakona o odgodi usklađivanja mirovina odnosi se na sljedeću godinu kao što smo imali priliku i čuti. Njime se, moramo još jedanputa naglasiti, jamči sigurnost našim umirovljenicima da njihove mirovine neće biti smanjene. U praksi usklađivanje je značilo stanovito povećavanje jer su ekonomski pokazatelji bili u porastu, ali u trenutku negativnih ekonomskih pokazatelja usklađivanje bi dovelo do smanjivanja mirovina jer odredbe zakona govore o usklađivanju, a ne o uvećavanju mirovina. ovom odgodom usklađivanja mirovina i u 2011. godini osigurava se da nema povećanja rashoda državnog proračuna i umirovljenicima se jamči stabilnost njihovih mirovina tj. u slučaju negativnih trendova plaća i potrošačkih cijena naši umirovljenici neće primati manje mirovine nego će one ostati na istoj razini. Kroz jutrošnju raspravu mogli smo čuti puno zamijenjenih teza. Ali, nisam se željela uključivati na način da ispravljam netočne navode. Međutim, jednu zapravo moram zamijenjenu tezu komentirati jer je predstavila ogromno čuđenje tipa a kome bi to palo na pamet tumačiti da mirovine ne kasne, da se redovno isplaćuju? Ja se nadam i uvjerena sam da i hrvatski građani i naši umirovljenici kao i socijalno ugroženi nisu zaboravili da je upravo 2001. godine za vrijeme koalicijske vlasti pokojnoga gospodina Račana bilo ogromnih kašnjenja kod isplata i mirovina, socijalnih pomoći, rodiljnih naknada i za više od 20 dana mjesečno. Ovaj prijedlog odnosi se na sve mirovine koje su ostvarene temeljem zakona, a koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. On doprinosi socijalnoj sigurnosti umirovljenica i umirovljenika u Hrvatskoj i isto tako jamči stabilnost državnog proračuna pa su sve ovo razlozi radi kojih ću podržati donošenje ovoga zakona u hitnoj proceduri. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Davorko Vidović, izvolite. Kolegice i kolege, ja ću se osvrnuti kad je riječ o ovom zakonu o onome što se ovdje navodi kao posljedica ili učinci donošenja ovoga zakona nadam se argumentirano pokazati kako je u najmanju ruku vrlo dvojbeno, a sasvim sigurno licemjerno dati obrazloženje ovakvo kao što se daje u prijedlogu donošenja ovog zakona. Evo, da kažem o čemu se radi. Prvo, financijski učinci ovoga zakona su nikakvi. U obrazloženju kažete da će odgodom usklađivanja mirovina ostvarit će se određena ušteda u državnom proračunu. Vi ne kažete čak ni kolika ušteda, nego određena ušteda. Ta određena ušteda znači da će toliko manje biti uprihodovano u proračun jer svaka lipa koju umirovljenici dobiju se ne štedi, ne stavlja se na stranu jer oni nemaju što i od čega štediti nego ide u potrošnju. U državi čiji se proračuni, čiji BDP zavisi zapravo o potrošnji ukidati ovu zakonsku obvezu prema umirovljenicima znači ostaviti proračun bez prihoda koji bi se alimentirao iz povećane potrošnje, znači iz PDV-a. Drugim riječima narod kaže – na mostu dobije, na ćupriji uzme. Uzet ćete ovdje, ali nećete dobiti ono što biste dobili potrošnjom. Dakle, financijskih učinaka sasvim sigurno nikakvih neće biti kada je riječ o ovom prijedlogu zakona. U tom smislu on je potpuno bespotreban i pravo je pitanje zašto ga vi predlažete? Očigledno da taj učinak nećete postići pa to vam svaki iole pismeniji ekonomist pa i laik može izračunati da se uštede neće dogoditi. Zar niste imali primjer sa kriznim porezom koji vam je pokazao da ste ono što se uzelo od plaća da se nije dobilo s druge strane u proračun? Pogrešan argument, pogrešan pristup. Socijalni učinci uzima se siromašnima, onima koji su siromašni da dalje osiromaše. Umirovljenici predstavljaju rizičnu skupinu za siromaštvo u hrvatskoj državi. 800 tisuća umirovljenika prima mirovinu ispod 3 tisuće kuna. Ostaviti ih 3 godine bez usklađivanja to znači uzeti im realno 10% vrijednosti njihove mirovine. To je negdje približno koliko će oni manje uprihodovati od onoga što im zakon jamči. Ovdje je spomenuto, gospodo, '90-ih godina kada su donošeni zakoni kojima se nisu usklađivale mirovine su dovele do toga da je Ustavni sud morao presuđivati, a mi onda u nekoliko zakona, 3 čak zakona, rješavati pitanje toga duga. Razlika između onih i vas je samo u tome što su oni to napravili bez da su išta ikakav zakon pisali, mijenjali, a vi ga mijenjate. I ništa drugo. Vi samo ozakonjujete ono što je '90-ih godina dovelo do stvaranja duga prema umirovljenicima. Ali, nešto u prilog onima. Tih '90-ih godina Hrvatska se naoružavala, bila je u ratu, i umirovljenici su pristajali da se odreknu za neko vrijeme onoga što im je po zakonu pripadalo jer su vidjeli svrhu tog odricanja. Ovoga puta takve svrhe nema. Učinak je taj da ćemo tu ranjivu socijalnu skupinu učiniti još ranjivijom. međutim postoji jedna grupa učinaka o kojoj možda ne bih trebao govoriti jer me se ne bi trebala previše ticati ali je ona vrlo zanimljiva i interesantna. Riječ je o političkim učincima ovoga Zakona. Molim vas lijepo, meni se čini da ste vi ovaj Zakon naslijedili očigledno unutar stranačke borbe protiv gospođe KOsor iz naslijeđa Ive Sanadera, on je duboko protiv ove vlasti. Zašto? Prvo zato što gospođa Kosor tvrdi i obećaje da smo na putu izlaska iz krize, da će se povećat PDV, da će porasti plaće, a vi ovdje kažete, ne to se neće dogoditi. Zašto ne vjerujete gospođi Kosor ja to ne mogu razumjeti i njezinim vjerujem iskrenom uvjerenju i naporima da neke stvari poboljša, zašto radite protiv nje. Vaše unutar stranačke sukobe trebali biste ostaviti za stranku. Efekat ovog Zakona, znate koji će biti. Ova vlast je neodgovorna, u vrijeme kada smo imali koalicijskog partnera iz HSU-a među predstavnikom umirovljenika onda smo ..., sada kada ga nema baš nas briga za umirovljenike, to je poruka koja ide do umirovljenika. Hoćete li da to bude politička poruka ove Vlade. Nije pametno. Ova je Vlada licemjerna, ovdje govorite prvo da ćete uštediti, pa onda kažete nije nama do uštede, nama je da se očuva položaj umirovljenika. Koji od tih argumenata vrijedi? Je li to radite da spasite proračun ili to radite da zaštitite umirovljenike? Pa nitko nije toliko malouman da ne prepozna licemjerje u ovakvom jednom obrazloženju. Pravi efekat i učinak je poguban politički učinak je poguban je odašilja krajnje lošu sliku ove Vlade i ja mislim ja mislim da ta mina koju ste sada podmetnuli gospođi Kosor ovim zakonom jer ništa nećete proizvesti, nije dobro da ide preko leđa umirovljenika. Meni je manje stalo do HDZ-a i vaše Vlade kakav će to dojam ostaviti, to me najmanje brine, ali me brine da svoja unutrašnja prepucavanja i napad na gospođu Kosor preko ovog Zakona obavljate i preko leđa umirovljenika. To nije dobro i zato taj Zakon nećemo i ne možemo ga podržati prvenstveno iz ove dvije grupe, zato što nema financijskih učinaka i zato što ima teške socijalne posljedice i dodatno pogoršanje položaja umirovljenika. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o ovom zakonu moramo biti posebno osjetljivi jer se radi o grupi ljudi koji imaju najmanje. Milijun i 200 tisuća korisnika koji primaju u prosjeku 2162 kune ili prevedeno 72 kune dnevno i uvijek se treba postaviti pitanje zbog čega i kako se uopće može postaviti obrazloženje da želimo nešto uštediti na konto tih ljudi. Na konto ljudi koji imaju 72 kune dnevno ova HDZ-ova Vlada štedi i radi uštede u proračunu ali ne štedi na drugim stvarima kada treba zadovoljiti određene koalicijske potrebe pa se nekad zastupnici hvale kako su dobili za svoju ruku ovoliko ili onoliko milijuna kuna. To je pohvalno za te zastupnike, ali kada treba dignuti ruku da se umirovljenicima isplati ono što im Zakonom pripada onda je teško tu ruku dignuti. Onda ćemo reći ne njima ne treba jer 72 kune dnevno je dovoljno. E na to ne smijemo pristati i na to SDP nikada neće pristati. A da vam kažem kako se Hrvatski umirovljenici i kako žive u ovih posljednjih 7 godina, dovoljno je vidjeti koliko je pao postotak udjela prosječne mirovine od prosječne plaće. 2003. godine kada se kolega Kunst voli toga prisjetiti je taj omjer bio 44,20% danas je 40,12%, a s obzirom da nemamo još podatke prije ukidanja kriznog poreza vjerojatno je postotak još ispod 40%. Znači radi se o preko 4%-tna poena ili drugim riječima HDZ-ova Vlada da je držala taj trend uzela je prosječnom umirovljeniku svaki mjesec otprilike 250 kuna. Uzela im je 4 dana koja sada imaju da pokriju svoje mjesečne troškove. Znači, po HDZ-u umirovljenik ne treba živjeti 30 dana mjesečno nego 26, a ova 4 dana neka stane u stand by mod i neka živi od zraka i to je ono što HDZ očito poručuje Hrvatskim umirovljenicima. Na žalost tako će se nastaviti dalje dok god se bude politika vodila prema tome koliko ruka treba za proračun i koliko milijardi treba nekome za subvenciju vamo i koliko treba da bi se zadovoljilo određenog zastupnika u bilo kojem gradu ili županiji. Tome treba stati na kraj i treba jasno ovim ljudima reći da su uštede u prošlogodišnjem odnosno sljedećem proračunu napravljene preko njihovih leđa. Hrvatski umirovljenici će nastaviti plaćati ono što su prestali Hrvatski građani plaćati krizni porez, ovaj Zakon je novi oblik kriznog poreza odnosno umirovljenici će harač nastaviti plaćati i dalje. A koliko je to novca, žao mi je što takvu projekciju nismo dobili od Ministarstva gospodarstva, radi se u prosjeku od 70 kuna mjesečno koliko bi bilo da se usklađuje ta mirovina sljedeće godine sa pretpostavljenim porastom plaća, troškova života ili otprilike 850 do 900 milijuna kuna godišnje što bi državni proračun morao isplatiti više Hrvatskim umirovljenicima. Zbilja ogroman iznos, za milijun i 200 tisuća ljudi a kažem poneki zastupnik se zna pohvaliti kako je zaradio 50 ili 100 milijuna kuna za svoju ruku. Znači milijun i 200 tisuća ljudi ništa ne vrijedi, ali jedna rukica vrijedi koliko treba vrijediti. I to je ono što ovdje jasno moramo reći. Nije problem HDZ-ovoj Vladi u dvije godine, na kamate, na zaduženja koja su napravili platiti otprilike milijardu i 600 milijuna kuna više, a u 2011. još milijardu na to, znači 2012. 2,5 milijarde kuna više, to nije problem HDZ-ovoj Vladi ali 800 milijuna kuna uskladiti mirovine, milijun i 200 tisuća umirovljenika je problem. Znači prioriteti koje ste vi gospodo u HDZ-u i koalicijski partneri izabrali su apsolutno krivi i to uvjeren sam vide svi hrvatski građani. Jer da tome nije tako vodili bi više računa o tim ljudima. Nažalost, na kraju se sve svede da platiti moraju oni kojih ima najviše, a najteže žive i za očekivati je da sljedeće godine neće živjeti dobro. Ali je ovdje poruka vrlo jasna, hrvatskim umirovljenicima i svim ostalim koji žive teško od svoga rada, koji ne dobijaju plaće, a rade, kojima plaće nisu dostatne za život, da će se takva situacija i i takva nepravda vrlo brzo početi ispravljati i da umirovljenici neće biti ti kada ode ova Vlada koja će nositi teret isključivo ušteda u držanom proračunu koji se može naći i na drugim stavkama. Tako da naravno da kao i ostali kolege iz Kluba zastupnika SDP-a ne mogu podržati ovaj zakon. I mogu reći jedino da je sramotno da ljudi koji imaju najmanje u ovoj Hrvatskoj podnose najveći teret krize i na kraju krajeva žive iz dana u dan sve teže. Hvala lijepo. Hvala. Dva ispravka, jedna replika. Prvi gospodin zastupnik Josip Đakić. 30, 40, 50 milijuna kuna. Jasno je kao dan da gospođa Adlešić nije apsolutno komunicirala o vrijednosti svoje ruke, nego o vrijednosti projekta koji je nominirala kako bi Vlada Republike Hrvatske pomogla u određivanju toga projekta. Projekti su vrlo bitni za svakoga političara i oni imaju svoju nominalnu cijelu za koju će biti izvedeni. S obzirom da aludirate na umirovljenike sa ovakvim aspektom cijene rukica, ja bih vas pitao koliko ste to upotrijebili proračunskih kuna kada ste kupovali u određenim općinama, gradovima pa i u Saboru podršku u prošlom mandatu? Caparin. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Dio je ispravio kolega Đakić, a nastavila bih samo s tim da za taj projekt su se svi zastupnici zauzeli druge izborne jedince, a ne samo kolegica. I druga stvar, ispravila bih vašu izjavu da su prioriteti ove Vlade nisu prioriteti građani. Upravo suprotno. Ovim proračunom je Vlada pokazala da su joj prioriteti građani da se u sljedećoj godini moraju osigurati sredstva i za plaće i za mirovine i za socijalna davanja i za rodiljne naknade. A kada ste vi bili kada ste imali deficit 5,2%, što ste onda radili? Za vrijeme vaše vlade vi ste snizavali plaće za 20%, a ova Vlada je onda morala vratiti 6 milijardi kuna nakon presuda koje su određene, jer ste vi protuzakonito radili. I nemojte biti molim vas licemjerni sa ovim vašim izjavama s kojima sudjelujete u ovoj raspravi. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo slušajući cijelo jutro kolege iz SDP-a odlučila sam se dati repliku da mi kolega Maras i na neka pitanja odgovoriti. Današnja rasprava SDP-a u sabornici za mene, a ja mislim i za cijelu hrvatsku javnost nije ništa drugo nego dodvoravanje onima kojima je u ovoj recesijskoj godini najteže. onim umirovljenicima koji imaju male mirovine, onim ljudima koji su ostali bez posla itd. da ne nabrajam. To je ništa drugo nego dodvoravanje. A zašto? Sada ću potkrijepiti s tim da je to sve tako kako bi tvrdite i govorite, onda vi kolega Maras kao čelni čovjek SDP-a u gradu Zagrebu, ne bi u ovoj situaciji i u ovo recesijsko vrijeme poskupjeli dječje vrtiće do 2 tisuće kuna. Ne bi umirovljenicima jer su vam danas puna usta umirovljenika i žalopojki za umirovljenike ne bi im ukidali besplatan prijevoz u gradu Zagrebu, kolega Maras to je vaša nadležnost i to vi trebate odgovoriti. Danas umirovljenicima u gradu Zagrebu. I isto tako vi ste kada ste bili na vlasti, a to moram ponoviti da se ne zaboravi, vi ste uporno negirali dug umirovljenicima, na čelu sa ondašnjim ministrom gospodinom Davorkom Vidovićem. Rekli ste da tu nema duga umirovljenicima, da je to percepcija takva stvorena u hrvatskoj javnosti. No, vlada HDZ-a kada je preuzela odgovornost itekako je ozbiljno shvatila da je to dug umirovljenicima, i Vlada je ispoštovala i vratila dug umirovljenicima. Kolega Maras isto tako potrebito mi je reći na vašim žalopojkama, zašto vi u gradu Zagrebu ne smanjite prirez 18%. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Dobro. To učinite, onda ću vas i ja ozbiljnije kao zastupnica iz grada Zagreba shvatiti da ipak mislite ozbiljno. Sve ovo prije ovoga je neozbiljno. **Šeks, Hvala lijepo. Gospođo Šolić, tko je stvorio dug umirovljenicima znaju svi. to su stvorile HDZ-ove vlade '90.-ih godina. Ali kada ste me vlade '90.-ih godina. Ali kada ste me pitali oko Zagreba mogu vam ovdje reći, poskupiti vrtiće u Zagrebu želi kandidat za predsjednika Republike Hrvatske koji je HDZ podržao u drugom krugu,

A što se tiče SDP-a budite sigurni i ovdje svim građanima možemo poručiti da poskupljenja vrtića u gradu Zagrebu neće biti, dok SDP donosi odluku u gradskoj skupštini. Hvala vam lijepa. Gospodin zastupnik Davor Huška. Izvolite. Mir, završena je rasprava.

nekoliko riječi o Zakonu o usklađivanju mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine što ponavljam i odmah ću reći, znači zakon se predlaže i donosi na određeno vrijeme sa trajanjem do 31.12.2011. godine. Ne treba znači plašit umirovljenike da će on trajati beskonačno dugo. Aktualna vrijednost mirovina mijenjala se do sada dva puta godišnje i usklađivala se s rastom plaća i potrošačkih cijena. Radilo se do ove godine isključivo o mogućnosti da se povećaju mirovine. A kako smo čuli iz obrazloženja državnog tajnika, da je ostao na snazi takav način usklađivanja mirovina tijekom 2010. godine zbog promjene indikatora na dolje i plaća i potrošačkih cijena mirovine bi doživjele umanjenje od 0,05%. Znači nije isključivo mogućnost povećanja nego u slučaju promjene indikatora i mogućnost smanjenja mirovina do čega zbog zakonskih izmjena tijekom 2010. godine nije došlo. Usklađenje je obustavljeno u 2010. i ovim zakonom se nastavlja u 2011. godini, a sve temeljem Programa gospodarskog oporavka, ograničenja rasta rashoda u državnom proračunu i proračunskim korisnicima. Privremenom obustavom usklađivanja rasta mirovina predviđa se mogućnost određenih ušteda u državnom proračunu u slučaju da indikatori koji su vezani uz rast mirovina, usklađenje mirovina dožive rast, a radi se znači o plaćama i potrošačkim cijenama. znači pada u slučaju pada plaća, nema pada mirovina u 2011. u slučaju pada potrošačkih cijena, a Vlada je osigurala u proračunu za 2011. godinu dostatna sredstva za nastavak redovite isplate mirovina hrvatskim umirovljenicima. Netočna je teza da Vlada štedi na ovakav način na onim najugroženijim kategorijama našeg stanovništva, jer vidjeli smo iz pokazatelja za 2010. godinu da su se ne razumije./… da ne bi došlo definitivno do nikakvih ušteda u državnom proračunu. Treba na kraju reći i ponovit ono što se iz rasprave vidi, da Vlada ima jedan socijalno osjetljiv stav prema umirovljenicima i to je pokazala već tamo 2004. godine da se odvažila za razliku od SDP-ove Vlade da krene sa povratom duga umirovljenicima i uspješno taj program i nastavlja. To hrvatski umirovljenici jako dobro znaju, a poruka koju SDP šalje hrvatskim umirovljenicima unazad nekoliko mjeseci je upravo sljedeća SDP će napraviti bolne rezove za za koje ova Vlada kao nema snage, a to znači ili smanjenje mirovina i plaća ili dolazak Međunarodnog monetarnog fonda u Hrvatsku. To hrvatski građani slušaju, to hrvatski građani znaju, a svi jako dobro znamo što bi se dogodilo da SDP dođe na vlast, da povuče te bolne rezove, a bolni rezovi su na takav način mogući jedino smanjenjem mirovina, smanjenjem plaća ili dolaskom Međunarodnog monetarnog fonda. Hrvatska demokratska zajednica i ova Vlada šalju potpuno drugačiju poruku hrvatskim umirovljenicima, nastavit će se sa redovitom isplatom mirovina kako do sada tako i ubuduće za što su osigurana sredstva u proračunu za 2011. godinu i u potpunosti će se izvršiti povratak duga umirovljenicima. Evo tu su dvije potpuno različite poruke, a vidjet ćemo koju poruku će hrvatski umirovljenici prihvatiti na godinu kad budu redoviti parlamentarni izbori. Zahvaljujem. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa evo kolega, točno je da Vlada daje maksimum u ovom trenutku umirovljenicima koliko može s obzirom na broj zaposlenih i s obzirom na broj umirovljenika. I sve priče oko zadržavanja ili povećanja mirovina, dakle prije svega povećanja mirovina stvarno su dodvoravanje umirovljenicima i to je točno. Dakle, čista predizborna politika, to je jasno. Pa i oni koji su do neki dan zagovarali dolazak MMF-a, Međunarodnog monetarnog fonda sad ga se odriču. Nije točno da mi njih prizivamo i ako prizivanje MMF-a znači uskraćivanje prava i umirovljenicima, isto tako i zaposlenicima. Dakle niže plaće, niže mirovine, manja socijalna davanja i maksimalna štednja. Pa imamo već i, evo slušam danas i sindikaliste koji jasno demagoški tvrde isto da bi trebalo snizit hitno poreze jer smanjenje poreza zapravo povećava konkurentnost i povećanja plaća zaposlenih. ako smanjimo poreze bit će normalno problem sa isplatama sve veći i veći, a to nikog ne brine jer svi ovi koji pričaju su izuzetno dobro plaćeni. Hvala. (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Kolega 100% ste u pravu. Danas u Hrvatskoj je gotovo svaki drugi stanovnik vrhunski ekonomski stručnjak, evo to slušamo i danas iz redova nekih tzv. stručnjaka za

hrvatskim umirovljenicima, sutra ćemo izglasati proračun koji u potpunosti osigurava sredstvu za isplatu plaća. Sutra će biti izglasan proračun koji u potpunosti sve socijalne potrebe hrvatskih građana, od djece, rodilja, svih ostalih kategorija onih najosjetljivijih osigurava se dovoljno sredstava znači za upravo one najugroženije kategorije stanovništva Republike Hrvatske. Očekivani gospodarski rast, očekivana provedba

Sigurno da može doći do promjena i ovog zakona i do ponovnog usklađenja mirovina hrvatskim umirovljenicima. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo već neko vrijeme imamo raspravu i šaljemo poruke oko jednog zakona koji je dotaknuo najosjetljiviju populaciju naših građana na način da im se onemogućuje da se uskladi rast mirovina sa troškovima života, da je skratim priču. Očito je da je obrazloženje koje smo dobili za ovakav jedan zakon, pretpostavka bi bila da ćemo u sljedećim danima imati još nekoliko zakona u ovom Hrvatskom saboru koje će onda ograničiti ili zamrznuti rast plaća da se to ne događa i koji će naravno zamrznuti i potrošačke cijene da se i one ne dižu. Jer ako je tako onda bi to trebalo zaista napraviti da je ova Vlada i uvjerljiva. Ali poslali smo i nekoliko poruka. Poslali smo poruku da, ovih dana čitamo, slušamo opravdani ili neopravdani optimizam u kako sam ja barem shvatio u post kriznom razdoblju što znači da će u 2011. godini prema Vladi HDZ-a očito biti bolje. A kako Vlada ovim Zakonom sama sebi ne vjeruje da će biti bolje, onda je eto našla način da ono što penzionerima pripada a to je da im se barem za one troškove života i rast potrošačkih cijena koji jeste evidentan da se barem u tom dijelu malo malo to uskladi da mogu lakše preživjeti tu 2011. Očito je da Vladi HDZ-a ni to nije na pameti. Ali im zato šaljemo poruku s ove strane sabornice da je to socijalna osjetljivost, pa evo penzioneri koji nas danas gledaju neka se uvjere koja je to socijalna osjetljivost vladajuće koalicije koja ne želi, ne želi uskladiti mirovine sa porastom cijena koji pitam penzionere koji nas sada gledaju da li oni znaju da su porasle cijene? Pa naravno da znaju, svaki dan idu u dućan i znaju da su cijene porasle, a da im se mirovine nisu i neće izjednačiti sa tim porastom cijena. Tko je za to kriv? Pa evo čujemo ponovno s ove strane sabornice da je za takovo stanje otprilike eto kriva Račanova vlada. Znači, pokazuje se da je dva mandata HDZ-ove Vlade nesposobno da penzionerima osigura dostojnu mirovinu na način da mogu od te mirovine živjeti. Što će sad s ovim prijedlogom zakona dobiti? Pa dobit će se u obrazloženju tako kaže, u praksi je to usklađivanje stanovito povećanje mirovine i to bi bilo stoga jer su ekonomski pokazatelji, rast plaće i potrošačkih cijena su bili u porastu. Ali kako to očito nije dobro za penzionere da im se uskladi onda se tvrdi da će se odgodom ovog usklađivanja u 2011. godini ostvarit će se određene uštede u državnom proračunu, što znači da Vlada HDZ-a licemjerno tvrdi da će ipak biti tog porasta cijena, da će se taj dio novac koji je zbog tog, zbog ovog Zakona trebao biti isplaćen našim penzionerima neće biti i da će to onda biti ušteda u proračunu Republike Hrvatske. Pa zaista, ako u ovakvim teškim, kriznim vremenima štedimo na penzionerima onda vi to nazivate socijalna osjetljivost. Ja to ne bih tako nazvao. Rekao bih da je to krajnje licemjerno i da za to malo novaca koliko je trebalo penzionerima uskladiti mirovine ova država zasigurno ne bi propala i neka sredstva bi se negdje drugdje našla da bi se to ostvarilo. Čujemo naravno i poruke da je proračunom osigurana i mirovina i mirovine i plaće. Naravno da, male mirovine i manje plaće. Neće biti porasta mirovina. Znači to vam je evo penzioneri osigurano ovim proračunom. Osigurano je to milijun i 250, milijun i 300000 penzionera koliko ih imamo. Osigurano je negdje 250000 državnih službenika koliko ih imamo. Ali onom drugom milijunu ili ne znam koliko zaposlenih koji rade u realnom sektoru ova Vlada to nije osigurala. Znači, ova Vlada brine samo za jednu trećinu svojih građana, a ne brine za sve svoje građane. Ja sam pretpostavljao da je ova Vlada svih građana, a ne samo jednih građana. I naravno, da bi se te penzije ostvarile ili isplatile, da bi penzioneri to mogli dobiti čujemo i znamo da je u proračunu predviđena stavka zaduženja kredita, izdavanja obveznica, kredit koji netko mora vratiti. Pa eto, dodvoravajući se na taj način penzionerima dat ćemo vam sigurno mirovine, pa makar one bile i male, pa makar od njih ne možete dobro živjeti ili nećete moći preživjeti jer vam nećemo uskladiti te mirovine sa porastom troškova šaljemo još jednu poruku. Stavljamo na teret tih naših roditelja i naših djedova i baka, stavljamo im na teret da imaju grižnju savjesti. Jer taj dug netko mora vratiti. Taj dug morat će vraćati njihovi unuci i stavljamo im tu grižnju savjesti na ramena, da svojim unucima kažu vi ćete to morati vratiti, jer da bi mi mogli danas to dobiti. To znači da jedemo svoju budućnost, a to baš i nije nekakva I naravno čuli smo oko duga, pa ne bih ja oko duga govorio tko ga je stvorio, pa tko ga je vratio i tko je trebao taj dug vratiti. Ali smo čuli da je i nesrazmjer između penzionera i radno sposobnih, takav kakav je, da on naravno nije dobar i da zbog toga što i malo ljudi radi, a ima previše penzionera i zbog toga je situacija takova kakova je pa su mirovine male, takve kakve jesu. E sad pitanje je čija je bila zadaća da taj odnos promijeni? Račanove vlade. Dvije uzastopne vlasti HDZ-a su trebale naći načina i otvoriti prostor da se ponudi nekakvo novo zapošljavanje, da ima više zaposlenih građana u Republici Hrvatskoj koji bi onda plaćali svoje doprinose i poreze na način kako to u svim državama svijeta postoji. Ali gleda čuda i ovo malo zaposlenih koji rade čuli smo da ne plaćaju niti poreze, niti doprinose. Tko je to omogućio tim poslodavcima da to u ime tih građana ne plaćaju ovoj državi i da onda i u mirovinskom i u drugim sustavima ima manje novaca. Ja sam siguran da je to Račanova vlada kriva za to zašto što je učinila što ova vlast i ona Vlada nisu bile u stanju srediti sustav na način da poduzetnici koji se ne pridržavaju pravila, zakona i ne plaćaju doprinose i ne plaćaju PDV da budu jednostavno zatvoreni, da jednostavno budemo krivično gonjeni da budu zbog toga. Ali eto ova HDZ-ova vlast misli da to nije tako dobro jer u svakom slučaju najlakše je krivit onih kojih više nema, a dva mandata nećemo tako lako zaboraviti. I eto, na kraju pitanje se postavlja hoće li ovim zakonom činimo sve na dobrobit naravno svojih građana, pa tako i umirovljenika i penzionera. Hoće li ovim Zakonom penzionerima biti bolje? Naravno da neće, pa unatoč tome što vam HDZ želi dobro vama bolje biti neće. Hvala. Pozivam zastupnice i zastupnike koji nisu u dvorani da uđu u dvoranu jer ćemo u 13,00 sati dopuniti dnevni red ove sjednice, pa molim zastupnice i zastupnike da Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ispravila bih navod kolege koji je rekao da HDZ-ova Vlada sama sebi ne vjeruje da će biti bolje. Potpuno netočno. Ova Vlada zaista vjeruje da će biti bolja, a osim toga ima već i pokazatelje. Evo reći ću vam, u subotu sam bila sa premijerkom u Velikim Zdencima gdje se vidjelo da je proizvodnja povećana, da je povećan izvoz u Sloveniju 50%, u Makedoniju, Srbiju, na istok, da je dobila broj za povećanje izvoza u zemlje Europske unije, a osim toga ako ste vidjeli u drvnoj industriji je trgovinska bilanca povećana na 170 milijuna dolara, lani je bila 30 milijuna, povećan je izvoz za 12% namještaja, itd., itd. A osim toga imate izjavu gospođe voditeljice misije MMF-a na koji se toliko pozivate, gospođe Mulgasove, koja je pozdravila zamrzavanje proračunskih rashoda u idućih dvije godine, pozdravila donošenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti, isto je dala potporu programu gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske, istaknuvši da je već sada se vide neki od efekata provedenih mjera i dodala da treba ustrajati na njegovom provođenju jer se to upućuje da Vlada ide u dobrom smjeru. Prema tome ova Vlada zaista ima nade, ima programa i bit će bolje. Hvala. Imamo ispravak dalje gospođa Nedjeljka Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo netočan je navod kolege koji kaže ako štedimo na penzionerima to je licemjerno. To je netočno, jer kolega proračun za 2011. godinu osigurava za naše umirovljenice i umirovljenike 136 milijuna kuna više negoli 2010. godine, a broj novih, novopridošlih umirovljenika će biti neznatno veći, procjene su da će biti svega za nekih 2 Proračun za 2012. godinu viši je za 204 milijuna kuna, a za 2013. godinu za nešto malo manje od 690 milijuna kuna više. Hvala lijepa. Također ispravak, gospodin Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Denona je rekao da ova Vlada brine samo o jednoj trećini svojih građana, a ostale dvije trećine ne brine. To je apsolutno netočno. Dakle ova Vlada brine o svima da dobiju dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Podsjetite se samo prije kratkog vremena u velikoj Americi koliki su problemi bili glede organiziranja zdravstvene zaštite za sve. Naravno da ova Vlada brine i onim ugroženijima, pa u proračunu za sljedeće godine na socijalnoj poziciji nisu sredstva smanjena. Naravno da brine i o umirovljenicima i brinula je, kada se vratio dug umirovljenicima, ali ovaj narod pamti ona vremena kad su smanjivane

da mi s ove strane vjerojatno misli na nas krivimo one kojih više nema, misleći pri tome vjerojatno na pokojnog premijera Račana. Netočno kolega. Mi ne krivimo nikoga, mi govorimo ono što je bilo za vrijeme vladavine SDP-a, govorimo o tome da u tom vremenu niste smogli snage ni načina za povrat duga umirovljenicima, govorimo o SDP-u koji je do jučer zagovarao bolne rezove, a danas se više toga ne sjeća, a što bi značilo automatski i smanjenje mirovina. Hvala. Dame i gospodo zastupnici, zamolili smo klubove da se organiziramo kako bi u 13 sati izvršili dopunu dnevnog reda. Imamo predloženih 7 točaka, pa molim molim klubove da se pobrinu kako bi barem imali nužni kvorum oko proširenja dnevnog reda. Zbog toga ću sada, nastavit ćemo raspravu o ovoj točki, dok se ne ukaže kvorum, pa ćemo onda prekinuti i dopuniti dnevni red. Evo molim gospođu Nadicu Jelaš, izvolite, za raspravu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Pokušat ću maksimalno skratiti svoju raspravu o ovom zakonskom prijedlogu, obzirom upravo na dopunu dnevnog reda. Dakle ovaj zakonski prijedlog o odgodi usklađivanja mirovina u 2011. godini je zapravo najdirektnija kompromitacija Vladinih uvjeravanja da se program gospodarskog oporavka ostvaruje i da ćemo u 2011. godini imati gospodarski rast. Sutra će se eto izglasati i državni proračun za 2011. godinu, koji je upravo temeljen na procijenjenom, odnosno predviđenom gospodarskom rastu od 1 Dakle u proračun je Vlada ugradila optimizam gospodarskog rasta, uvjeravala nas da su i plaće i mirovine sigurne, a istovremeno eto stavlja u proceduru jedan zakonski prijedlog koji ide za tim da se mirovine ne usklađuju, dakle da ne rastu. Jer ako će već u prvoj polovini 2011. godine biti gospodarskog rasta, to znači da bi trebale rasti i plaće, a onda bi se po člancima 81. i 86. Zakona o mirovinskom osiguranju trebale dakako usklađivati i mirovine. Naime prema spomenutim člancima 81. i 86. mirovine se usklađuju s ekonomskim kretanjima, i to na način da se njihova vrijednost mijenja dva puta godišnje, i to po formuli polovica rasta bruto plaća i polovica rasta potrošačkih cijena, s tim da su potrošačke cijene mjerilo inflacije, i sve se to dijeli s dva. Na žalost ovim zakonskim prijedlogom onemogućava se usklađivanje mirovina s rastom plaća, s obrazloženjem, a ja bih rekla pod izgovorom da se time osigurava da mirovine neće padati. Dakle pod krinkom čuvanja postojeće razine mirovina, ovim se zakonskim prijedlogom zapravo čine dvije stvari. Prvo Vlada priznaje da ne vjeruje u ono što govori, dakle u gospodarski oporavak i gospodarski rast, i drugo umanjuju se mirovine. Zašto kažem da se mirovine smanjuju, unatoč tome što ih se ovim zakonom želi zaštititi upravo od smanjivanja? Zato što će u međuvremenu sigurno porasti i cijene struje i cijene grijanja, to se zasigurno više neće moći niti spriječiti, niti prolongirati, a to će generirati ukupni rast troškova života, pa ako i ne bude rasta bruto plaća, biti će sigurno rasta potrošačkih cijena, a kako se mirovine usklađuju po dvije varijable, dakle po rastu plaća i po, druga su potrošačke cijene, mirovine bi se trebale usklađivati barem po toj jednoj varijabli, dakle po osnovu rasta potrošačkih cijena da bi se time očuvala njihova realna vrijednost na današnjoj, odnosno postojećoj razini. Može li se zapravo garantirati da neće biti rasta struje i da neće biti rasta plina, jer samo u tom slučaju bi ovaj zakonski prijedlog imao smisla. I da zaključim, neusklađivanjem mirovina tri godine zaredom, prosječna mirovina koja sada iznosi negdje oko 40% prosječne radničke plaće, mogla bi pasti na 39% radničke plaće, pa i niže. A podsjećam da je još 2004. godine upravo ova vlast obećavala da će prosječna mirovina doseći 50% prosječne mirovine zaposlenih, a u perspektivi i 70%. Hvala